sad ćemo nastaviti sa radom o programskom i financijskom izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora za 2012. godinu. Uvodno obrazloženje podnijet će predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora gospodin Zlatko Mateša. Izvolite. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici pred vama je izvješće programsko i financijsko Hrvatskog olimpijskog odbora za 2012. godinu. Uvodno valja istaći karakter Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski olimpijski odbor da vas podsjetim je udruga koja djeluje na temelju dviju vrlo bitnih sastavnica, jedno je Olimpijska povelja i članstvo u Međunarodnom olimpijskom odboru, drugo je Hrvatski zakonodavni okvir po kome je Hrvatski olimpijski odbor najviša nevladina, najviše nevladino tijelo u športu. Organi koji vode Hrvatski olimpijski odbor su njegova Skupština, Nadzorni odbor, Vijeće koje čini predsjednik, četiri potpredsjednika i dvanaest članova, znači sve zajedno sedamnaest članova Vijeća pri čemu želim napomenuti vrlo jasno da nitko od navedenih članova Skupštine, Vijeća, Nadzornog odbora Hrvatskog olimpijskog odbora niti sada, niti ikada ranije nije primalo nikakve naknade za svoj rad. Dakle, radi se o čistim volonterima. Što se tiče samog izvješća ono je podijeljeno u nekoliko bitnih sastavnica. Ja bih samo ne gubeći vaše vrijeme se osvrnuo na neke od njih. Naravno na prvoj stranici vidite koji su bili ciljevi djelovanja u 2012. godini i ja mogu reći sa zadovoljstvom da je velika većina tih ciljeva ostvarena. U sportskom dijelu, moram napomenuti da je to bila najuspješnija sportska godina u povijesti hrvatskog sporta, to je 2012. olimpijska godina, godina Londonskih olimpijskih igara na kojima

mislim da je više razvidno da je to najbolji sportski rezultat koji je Hrvatska ikad imala u jednoj godini. odličja koje su u toj godini osvojili hrvatski sportašice i sportaši i na raznim međunarodnim natjecanjima što je i glavni razlog i cilj djelovanja Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski olimpijski odbor se stara za međunarodne nastupe naših sportašica i sportaša i njegove su sastavnice trideset

to je naše članstvo uz neke pridružene članove i to su oni o čijim međunarodnim nastupima, pripremama, razvoju sportaša se stara Hrvatskih olimpijski odbor. Hrvatski olimpijski odbor nema nikakvih zakonodavnih ingerencija nad klubovima, niti nad savezima, niti je po našem zakonskom sustavu ovlašten raditi bilo kakvu kontrolu svojih članica, to se, to čine drugi državni organi. Što se tiče naših programa posebno bi vam skrenu pozornost kao što vidite iz izvješća na čitav niz razvojnih programa. U 2012. godini preko četristo ili točnije četristo četrdeset sportašica i sportaša bili su u razvojnim programima Hrvatskog olimpijskog odbora. Svi osvajači odličja u Londonu i velika većina osvajača odličja tijekom te godine su bili ili su još uvijek u nekom od razvojnih programa Hrvatskog olimpijskog odbora. Mogu samo kao jednu digresiju napomenuti da steknete dojam kako je to danas, danas ih ima preko tristo a samo za Rio mi već imamo u našim programima za Olimpijske igre Rio 2016. preko devedeset sportašica i sportaša od Lise Stublić do Sandre Perković koji su u našim programima. Nastavno na to, Hrvatski olimpijski odbor financira i vodeće hrvatske trenere. U 2012. godini koja je predmet ove rasprave bilo je 79 trenera uključeno u programe Hrvatskog olimpijskog odbora. Svi treneri koji su bili treneri onih koji su osvajali odličja u rasponu od Joška Vlašića i Ante Kostelića do Ratka Rudića i Slavka Goluže pa do trenera juniorskih i kadetskih selekcija svi oni su u programima Hrvatskog olimpijskog odbora i financirani su iz tih programa. Jedini koji nisu ili jedini koji nije u 2012. godini su izbornici nogometne vrste, zato jer Hrvatski nogometni savez raspolaže sa dovoljno sredstava i nije nikada svojevoljno nije nikada koristio sredstva koja stoje na raspolaganju Hrvatskom olimpijskom odboru. Ogroman je to obim poslova. Da biste stekli neku sliku, primjerice preko 600 međunarodnih natjecanja u jednoj godini o kojima se staraju ljudi iz saveza iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Preko 130 svjetskih prvenstava prvenstava u jednoj godini, treba organizirati pripreme, nastupe, opremu, sve ono što je relevantno za njihov uspješni nastup. I to se radi u sinergiji između Hrvatskog olimpijskog odbora i njegovih stručnih službi, nacionalnih saveza, stručnih stožera i naravno sportašica i sportaša. Sljedeća stvar koja je za nas vrlo značajna je suradnja sa ministarstvima. Ja moram posebno istaći i zahvaliti se suradnjom sa Ministarstvom obrane. Od ministrice Antunović, preko pokojnog ministra Vukelića do ministra Kotromanovića. I zahvaljujući, moram javno reći i generalima Luciću i Lovriću mi danas imamo u Oružanim snagama 21 sportašicu i sportaša. Nije puno ali je veliki korak naprijed. Od tih 21, kada govorimo i o 2012. 11 njih je bilo sudionici londonskih olimpijskih igara, petero njih je osvojilo odličja. Da biste imali dojam, Slovenija ima u programima Ministarstva obrane, unutarnjih poslova i financija preko 100 sportašica i sportaša i trenera. Slovačka isto tako nama primjerena zemlja ima preko 200. Evo Jakov Fak oko koga je bilo puno priča je danas carinik u Sloveniji. Mi nažalost primjerice još nismo uspjeli riješiti gospodina gospodina Crnogorca koji je, kao što znate ima zlatno odličje iz Londona, ali nadam se da ćemo to uspjeti. Sljedeća stvar koja je izuzetno značajna, zdravstvena zaštita i osiguranje. Svi sportaši u našim programima imaju vrhunsku zdravstvenu zaštitu i sve oblike putnih osiguranja. Oni su potpuno zaštićeni uključivši i vitaminizaciju najvećim dijelom zahvaljujući našim sponzorima. Posebni dio odnosi se na promicanje olimpijske ideje i olimpizma u cjelini. Skrećem vam pozornost na aktivnosti koje su vezane za najmlađe na festival dječjih vrtića. 14 tisuća najmlađih je bilo je bilo uključeno u te programe da bi stekli osnovna znanja o olimpizmu, olimpijskim igrama i vrijednostima olimpizma. Posebno valja skrenuti pozornost na dio koji se odnosi na obrazovanje sportaša. Moram reći da smo uz veliku pomoć matičnog ministarstva i Europske unije došli do toga da razvijamo projekt karijere poslije karijere, dakle projekt koji promiče i Europska unija koja osigurava školovanje sportaša za ono što ih čeka nakon nakon njihovih sportskih karijera. Posebno treba reći naše djelovanje u lokalnom sportu. Imate sve podatke tu, dakle mi surađujemo i financiramo projekte u 21 županiji u gradu Zagrebu s naglaskom na posebne projekte dodatne a to su grad Vukovar i grad Knin te otoci. I tu smo napravili puno toga dobroga, to ljudi koji prate sport u Vukovaru, Kninu ili na otocima jako dobro znaju. Sve zajedno, drage zastupnice i zastupnici se to financira a vidite iz prihodovne strane najvećim dijelom od igara na sreću. Hrvatska ima zakonodavno rješenje kojim svi koji se klade, igraju lutriju, loto, bingo ili kako se sve zovu te igre dio tih sredstava se izdvaja u posebni fond Ministarstva financija i onda se posebnom uredbom Vlade Republike Hrvatske dijeli na razne korisnike između inih i na hrvatski sport kroz Hrvatski olimpijski odbor. U 2012. godini bila je zadnja godina u kojoj je hrvatski sport, dakle Hrvatski olimpijski odbor i savezi dobio sredstva iz državnog proračuna u užem smislu. Toga više danas nema ni u 2013. ni u 2014. godini nema direktnih transfera iz državnog proračuna, isključivo se financira iz igara na sreću i vlastitih prihoda. Gledajući tabele koje vam stoje na raspolaganju na prihodovnoj strani vidite da su u 2012. godini naši vlastiti prihodi bili negdje nešto iznad 16 milijuna kuna. I da smo ako gledate financijski rezultat da smo u 2012. godini prenijeli u 2013. godinu nešto preko 5 milijuna vlastitih sredstava za programe u 2013. godini. tiče rashodovne strane posebno vam skrećem pozornost na činjenicu koju ćete lako vidjeti iz konta koji su tamo navedeni. Kada se govori o službenim putovanjima to se odnosi na putovanja sportaša. Na tom kontu se vode putovanja sportaša kada putuju na nastupe. Kada se govori o najamninama, radi se o najamninama poslovnih prostora za potrebe saveza nacionalnih i za potrebe Hrvatskog olimpijskog odbora. Mi smo na istoj lokaciji već gotovo 15 godina. Najmodavac je grad Zagreb, on određuje cijene. I svega nekoliko nacionalnih saveza ima vlastite prostore, primjerice košarka, nogomet i to je zapravo to. Na rashodovnoj strani sigurno ćete uočiti i plaće uposlenih. Mi smo u zadnje dvije godine smanjili plaće uposlenih za preko 20%. Zadnje izvješće Ministarstva financija proračunskog nadzora je da su plaće uposlenih u ukupnim rashodima negdje oko 8,37%. To je jedan od najmanjih postotaka, a vi imate dobar uvid u sve državne agencije i slične institucije. Jedan od najmanjih postotaka koji možete naći. Što se tiče kontrole. Hrvatski olimpijski odbor ima reakreditiranje ponovo, već ima nekoliko godina. Prošle godine je reakreditiran za ISO 9001, dakle standard kvalitete. Ima unutarnju reviziju, ima nadzorni odbor, ima čitav niz kontrola Ministarstva financija, ministarstva našeg matičnog, skupštinu, Vladu Republike Hrvatske i naposljetku vas u ovom Visokom domu. Do sada sva izvješća Hrvatskog olimpijskog odbora su u ovom Visokom domu usvajana najčešće i bez glasova protiv. Od ostalih aktivnosti moram spomenuti dvije. Prva je Hrvatska olimpijska akademija koja zapravo ima dvojaku zadaću. Hrvatska olimpijska akademija i svaki olimpijski odbor u svijetu mora imati olimpijsku akademiju koja promiče olimpijske vrijednosti i uči ljudi o temeljnim zasadama olimpizma. Naša Olimpijska akademija uz to ima i zadaću obrazovanja odraslih. Zašto? Zato jer naše visoko školske ustanove na tom području koje su vrhunske, Kineziološki fakultet u Zagrebu i Kineziološki fakultet u Splitu s kojima mi imamo sporazume o suradnji koje su vrhunske institucije tog nivoa u Europi imaju ograničeni broj smjerova imate čitav niz disciplina i sportova gdje jednostavno se ti sportovi ne uče da tako kažem na fakultetima. Treneri pikada, treneri pikada, treneri fitnesa, treneri body buildinga takvi smjerovi kao sportovi postoje, ali ne postoje unutar fakultetskih smjerova. Tu se onda da bi se podigla stručnost ljudi tu se onda rade određena doškolavanja, određeni tečajevi i što vidite iz priloga o ovom izvješću. Druga vrlo bitna sastavnica je sportska televizija. 2003. godine je Hrvatski olimpijski odbor, dakle pred 11 godina prvi put zajedno sa Večernjim listom i jednim konzorcijem sudjelovao na koncesiji za dobivanje nacionalne televizije. Tada je dobio to RTL. Ideja je bila ista onda i danas, a to je promicanje tzv. malih i medijski zanemarenih sportova. 2004. godine čini mi se ili pete, nebitno, za vrijeme mandata gospodina Galića mi smo potpisali jedan sporazum sa Hrvatskom televizijom o formiranju tzv. sportskog kanala kao 24 satnog sportskog kanala koji bi promovirao iste te vrednote. To iz nekih razloga unutarnjih na Hrvatskoj televiziji na kraju nije prošlo i na posljetku 2010. godine je Hrvatska država raspisala koncesiju za tzv. specijalizirani program. Mi smo uz podršku ministarstva, uz pisanu podršku Nacionalnog vijeća za sport koje je reklo da je to od javnog interesa i čitavog niza naših saveza, ogromne većine išli na tu koncesiju i dobili je. I točno pred tri godine je počela emitirati sportska televizija. Radi pravilnog informiranja moram vam reći da upravo iz razloga da se ne bi ni jedna kuna novca namijenjena sportašima potrošila na financiranje tog programa mi smo taj program ponudili poslovnim bankama temeljem feasibility stutije i banke su pristale to financirati. Naravno takvi projekti ne mogu biti pozitivni ili fizibilni u vremenu koje je manje od pet, šest godina. U ovom slučaju brake-even je trebao biti 2016. godine. I kao što i sami znate, na žalost ni jedna komercijalna televizija danas u Hrvatskoj nije uopće i nikad nije bila profitabilna. emitiramo sa velikim problemima ali ta televizija radi preko 8000 sati programa godišnje. Da biste imali neku usporedbu Hrvatska radiotelevizija radi oko 1000 sati programa sportskog godišnje. Dakle, ova mala televizija radi 8 puta više sati programa od Hrvatske radiotelevizije što se tiče sporta. To je onaj dio koji mislim da treba napomenuti, da ne ostane neizrečeno. Mi smo za to, putem putem tih kredita imali zaduženje od nekih 35 milijuna kuna za sve tri godine emitiranja. Ukupno je potrošeno za tri godine emitiranja manje nego što je jednogodišnji proračun sportske redakcije HRT-a. Prema tome, mislim da u ovoj dvorani ima puno ljudi koji mogu promisliti o tome da li Hrvatskoj treba specijalizirani nacionalni sportski kanal, da li trebamo vidjeti tae kwon do, da li trebamo vidjeti judo, da li trebamo vidjeti domaća prvenstva ili ćemo samo gledati Messija i neke druge svjetske zvijezde, a ipak za račun svih Hrvata koji plaćaju pretplatu. Evo uvažene zastupnice i zastupnici to je ono što sam želio reći uvodno oko ovog izvješća. Naposljetku mogu vam reći da sve kontrole koje su bile, a bilo ih je jako puno, vezano za poslovanje HOO-a za 2012. godinu ni u jednom segmentu nisu našle nijedan slučaj nezakonitog trošenja proračunskog novca, dakle onog dijela koji se dobiva od igara na sreću. S tim sam želio završiti i reći vam još jednu stvar, ako bi se utvrdilo da to nije tako ja ću vrlo rado odstupiti. Hvala. Hvala lijepa. Sad ćemo preći na replike. Izvolite, kolega Šuker. gospođo potpredsjednice ovo mišljenje Vlade koje su dobili zastupnici Hrvatskog sabora je u najmanju ruku neuobičajeno i nije se nikad ovako dogodilo da je netko u detalje obrazlagao neke stvari, a to ću kasnije u replici, međutim u mišljenju Vlade se kaže s obzirom da Vlada daje negativno mišljenje za svoje predstavnike koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela Vlada je odredila ministra Željka Jovanovića, zamjenika ministra Sašu Zeleniku i pomoćnika Petra Skansija. S obzirom da meni osobno kao čovjeku koji je dugi niz godina u sportu i bio je predsjednik jednog od najtrofejnijih nacionalnih saveza izvješće HOO-a u mnogo stvari nije sporno ali ima tu naznaka iz Vlade o kojima bih ja to htio prokomentirati sa predstavnicima Vlade da ih pitam da li iste kriterije i pravila primjenjuju za sebe,

ocijenili su da nije potrebno jer mogu, predstavnici Vlade mogu govoriti samo ono što piše u mišljenju Vlade. Kolega Josip Borić, replika. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine Mateša spominjali ste u svom uvodnom govoru dobru komunikaciju i dobar rad sa Ministarstvom obrane. A ja vas želim pitati uvodno u ovoj raspravi imate li vi kao čelnik HOO-a dobru komunikaciju sa ministrom Jovanovićem? On je ministar znanosti, obrazovanja i športa. Jer čudne su i vrlo ja bih rekao zlonamjerne neke izjave koje je davao uvodno u smislu ovog izvješća. Ja ću vam citirati jednu koja je za mene potpuno neprihvatljiva. "Vodstvo HOO-a nije se ponašalo u skladu s fiskalnom odgovornošću i principom dobrog gospodara te je donosilo odluke koje nisu imale utemeljenje u statutu i pravilima HOO-a." To je jedna teška optužba za svih, mislim da je i neprimjerena, jer dovodi u pitanje vrijednost ovog izvješća o kojem mi danas razgovaramo pa čak i zakonitost svih aktivnosti koje vi kao HOO provodite. Zbog toga pitam vezano uz tu komunikaciju. Jer slušajući vas brojne sportske uspjehe, sve aktivnosti, sve ono što ovdje piše, pozitivan čak i financijski učinak ovog izvješća imam osjećaj da jedna stranka, posebno ću je navesti SDP, pokušava putem nekakvih ja bih rekao i nedozvoljenih aktivnosti preuzeti vodstvo ove krovne organizacije sporta u RH. I zbog toga je ja mislim dano i negativno mišljenje jer je ono i rezultat neznanja ministra koji ne zna što mu je posao upravo u tom ministarstvu. A poznata je izreka koja kola ovih dana u javnosti da tko zna, zna, a tko ne zna, sjedi u ovoj Kukuriku vladi, a tamo je i ministar Jovanović. Pa bih volio čuti imate li vi kakvu komunikaciju i da li on uopće želi komunicirati s vama o problemima koji muče HOO? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Kolega vi znate kako se bira čelništvo HOO-a i znate da nijedna politička stranka to ne može učiniti. Kolega Mateša želite li odgovoriti na repliku? Imate pravo odgovoriti na repliku u vremenu od 2 minute, ukoliko želite naravno. Branko Vukšić, replika. na dvije točke ću se skoncentrirati. Prva je kad ste rekli da Slovenija ima preko 100 sportaša u ministarstvu a Slovačka ima preko 200, znači zemlje jedna u susjedstvu jedna slična nama, i da Crnogorac osvajač zlatne medalje nije se još uspio zaposliti u jednom od ministarstva. Ili Ministarstvu obrane ili Ministarstvu unutarnjih poslova. to je zbog toga što je Hrvatska neporočna zemlja. U Hrvatskoj nikad nitijedan čovjek nije zaposlen zato što ima stranačku knjižicu. Mi smo visoko moralna zemlja, mi smo kriterij za sve ostale zemlje u našim blizinama i širinama. Prema tome, gospodine Mateša to morate shvatiti. Kukuriku koalicija, nitijedan član Kukuriku koalicije nikad nije zaposlen zato što ima stranačku knjižicu. Gospodin Crnogorac mora zadovoljavati visoke kriterije, mora barem 20 medalja osvojiti. Vjerojatno će onda bit već u penziji. Normalno da je to ironija i to je sramota, velika sramota za RH. Druga stvar koju ste vi govorili je televizija. Niti jedna televizija ne posluje komercijalna sa nekim plusom, čudni su ti putevi kako se dolazi do novca za televizije. Međutim, jedno je veliki problem s kojim se trebamo suočiti i danas razgovarati a to je da u Hrvatskoj ne postoje mecene koje bi brinule u takvoj televiziji koja je potrebna u Hrvatskoj a naročito ono što ste rekli na početku kad ste govorili o televiziji za male i zanemarene sportove, da ne gledamo samo nogomet i one močvare koje bi trebalo isušiti po meni al ne na način koji se to radi ministarstvu. I bilo bi dobro da kažete ono što vas je prije gospodin Borić pitao, da odgovorite na to pitanje jer predstavnika ministarstva nema što su bahati, što podcjenjuju Sabor. Saša Đujić, replika. koristiti kao moji kolege ove politizaciju ovoga nego ću se zadržati na ovome što ste vi govorili. Detaljno o ovom izvješću ću reći u ovoj raspravi ali dvije stvari bih htio napomenuti. Vi ste rekli da od 2012. godine nema financiranja iz državnog proračuna te da se Hrvatski olimpijski odbor financira iz prihoda od igara na sreću. E sad, ja smatram da i prihod od igara na sreću su također proračunska sredstva jer da ta sredstva posebnim zakonima ne idu vašoj udruzi završila bi u Državnom proračunu odnosno a da možete vi klimati, da, ali ja mislim da su to također državna sredstva i da to je jedan vip financiranja iz državnog proračuna. Dobro, o.k. to ćemo kasnije. Ali ono što bih želio posebno naglasiti, sportska televizija. Vi ste rekli da ona služi za promicanje malih sportova, da se ne financira iz vaših sredstva nego da se financira kreditiranjem od poslovnih banaka ali te banke nisu htjele prihvatiti financiranje sportske televizije bez čvrstih jamstava Hrvatskog olimpijskog odbora i po nekim projekcijama do 2016.godine gubici te televizije iznosit će preko 100 milijuna kuna. Ja vas ovdje pitam tko će financirati te gubitke, od kud će se oni financirati i tko će sanirati, tko će to sanirati? Hoće se to sanirati iz državnog proračuna, iz vaših sredstava koja idu iz igara na sreću odnosno na uštrb hrvatskih sportaša i da li sportska televizija treba dati, treba ali se ne treba financirati na ovaj način kako se sada financira odnosno trebala bi se financirati nekako drugačije. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, gospodin Zlatko Mateša. Nije replika, uvaženi kolega zastupniče. Prvi dio vašeg pitanja, naravno ja se slažem s vama. Ja imam isto neko iskustvo iz ove sabornice. Radi se o javnim sredstvima, nedvojbeno se radi o javnim sredstvima ali nije proračun u užem smislu, dakle nije izbor u poreznim prihodima. Drugo, ta sredstva apsolutno da ne bi bilo novih pitanja, apsolutno podliježu svim oblicima kontrole svih institucija hrvatske države, nedvojbeno. Toga nema nikakve sumnje. Što se tiče televizije na sreću vaša opservacija oko tih takozvanih dugovanja koji bi se trebali popest na tolko, koje se trebaju popest po vašem izričaju nisu točna. Hrvatski olimpijski odbor je jamčio samo za ona sredstva koja su dana tim kreditima, prema tome i to vlastitim sredstvima, Hrvatski olimpijski odbor ne može davati državna jamstva i ne može ni na koji način obvezivati državnu riznicu za bilo kakav povrat sredstva. Ako gledate ovo izvješće o kome govorimo, tu je bilo 16,5 milijuna otprilike naših vlastitih sredstava. Dakle vidite da tu postoji potencijal za financiranje i otplatu takvih kredita koji dospijevaju do 2026. godine za vrijeme trajanja koncesije. Drugi je problem, što se nama osporava korištenje vlastitih sredstava za financiranje našeg vlastitog projekta, što mislim da stvarno je bez presedana i moram reći da je predsjednik Europskih olimpijskih odbora gospodin Patrick Hickey u studenom uputio pismo našem premijeru u kojem skreće pozornost da je Hrvatski olimpijski odbor kao i svaki drugi olimpijski odbor na svijetu autonoman u trošenju svojih vlastitih sredstava. A što se tiče što vi s pravom govorite uvaženi zastupniče, što se tiče javnih sredstava to ne. To je apsolutno kontrola i svrhovitost trošenja u rukama države i država može na bilo koji drugi način posložiti financiranje takvih stavki. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo poštovana potpredsjednica Hrvatskog sabora. Odmah na početku i jedna primjedba vama. Naime, Sabor danas raspravlja o izvješću iz 2012. godine i mislim da on time gubi svrhu i prestaje biti jedan važan kontrolni mehanizam sad ovdje u 2014. godini i zapravo sam sebe utanzira sa ovakvim izvješćima. Ono što ste vi poštovani gospodine Mateša govorili a drago mi je da ste o tome govorili jest da je 2012.godina bila jedna od najuspješnijih godina Hrvatskog sporta uopće i kada nakon takve godine a po ovome izvješću Vlada RH vjerojatno na zahtjev ministra Jovanića govori o jednoj novoj močvari i na pet jedno od najiscrpnijih mišljenja Vlade RH u ovome časnome Domu dobiju hrvatski zastupnici govori zapravo o tome što se sprema u Hrvatskom olimpijskom odboru. No drago mi je da ste u svom izvješću spomenuli da ste pomagali jedinice lokalne i regionalne samouprave u ovom slučaju 21 županiju iz Hrvatskog olimpijskog odbora i to je tako, znam za takve primjere. Možda je i ovo prigoda da spomenemo da jedinice lokalne samouprave zapravo skrbe o nekih 6600 sportskih klubova, otprilike 250 tisuća sportaša naravno u ovoj gospodarskoj situaciji, ta izdvajanja su negdje od 100 do 500 kuna kuna po stanovniku za sport, a u jedinicama lokalne samouprave otprilike negdje od 20 do 100 kuna pa time je i vaša uloga, odnosno pomoć Hrvatskoj olimpijskog odbora jedinicama lokalne i područne samouprave sigurno bila od velike pomoći. Na Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine Matiša, rezultati hrvatskih olimpijaca 2012. su dali pozitivno izvješće na Izvješće o radu Hrvatskog olimpijskog odbora jer onaj tko ne zna što je sport, ne zna koliko treba truda, odricanja, novaca da se dođe do jedne zlatne olimpijske medalje. I dakle, to što se tiče rada Hrvatskog olimpijskog odbora i da raščistimo kakva su to sredstva od igara na sreću. Vlada ona sredstva koja ubere od igara na sreću djeluje na određene aktivnosti, borbi protiv ovisnosti, financiranje nevladinih udruga, između ostalog i financiranje Hrvatskog olimpijskog odbora, financiranje programa i Vlada ako hoće kontrolirati taj dio, zna se što treba kontrolirati. Međutim, ono što ovom …, nestručnom i neznalačkom izvješću Vlade o odbijanju izvješća je sporno sportska televizija. Kolegice i kolege, ja vas pitam koliko je hrvatskih građana sinoć imalo priliku gledati ove dvije utakmice lige prvaka? Vrlo malo. Zašto? Zato što Hrvatska televizija nije se potrudila da omogući od onih novaca koji hrvatski građani uplaćuju, da tim građanima omogući da gledaju jednu utakmicu. Prema tome, oni koji nemaju nekakve dodatne pakete koji koštaju po 300, 400 kuna, sinoć nisu mogli odgledati utakmicu. Kada ste gledali zadnji puta utakmicu košarkaškog prvenstva, rukometnog prvenstva, tih naših … sportova? Da li netko zna što je disciplina trap u kojoj se dičimo, slikamo se? Ministar Jovanović je bio prisutan olimpijskim igrama. Da li tu u Saboru, ajmo raspraviti što je disciplina trap, je li tko pita koliko obitelji, …, Sednak i drugi su uložili novaca svojih da bi došli do ovih rezultata do kojih dođu. Olimpijski odbor ne može financirati one sve … Ne, mi o tome ne želimo raspravljati, ne ono što je svijetlo u hrvatskoj povijesti, što je … ponos hrvatskog naroda i Hrvatske države diljem svijeta, mi to želimo … zbog sitnih interesa. Ajmo onda razgovarati o Sportskoj televiziji, zašto ovaj sportski program ne bi financirali oni koji uzimaju godišnje naših milijardu i 300 milijuna kuna? Ajmo to staviti na drugu stranu, ali nemojmo nekorektno govoriti o hrvatskim sportašima i hrvatskom sportu, to u najmanju ruku nije pošteno. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HSU-a, kolega Željko Šemper. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovani predsjedniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovo izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora, izvješće o realizaciji programa za olimpijsku 2012. godinu u kojoj su hrvatski sportaši u Londonu osvojili 3 zlatne, 1 srebrnu 1 srebrnu i 2 brončane medalje, a sedmero njih ostvarilo je plasman od 4. do 8. mjesta, tako blizu, ali ipak daleko od medalje. Osim ovih 6 olimpijskih medalja, Hrvatska je na svjetskim, europskim prvenstvima i kupovima osvojila još oko 300 medalja što je za malu državu kao što je Hrvatska veliki uspjeh. Za sve to, čestitke sportašima, Hrvatskom olimpijskom odboru i sportskim savezima. U Hrvatski olimpijski odbor su udružena 87 nacionalna sportska saveza. To je jedna velika sportska obitelj kojoj Hrvatski olimpijski odbor u 2012. godini dodijelio 57 milijuna kuna ili 41% ukupnih sredstava. Postavlja se pitanje kako su se do sad, na koji način i prema kojim kriterijima dijelila ta financijska sredstva nacionalnim sportskim savezima koji su praktički nositelji sportskih aktivnosti jer tek sada su stručne službe u završnoj fazi izrade kriterija za vrednovanje programa i rezultata nacionalnih sportskih saveza koji bi dali elemente za kvalitetnu raspodjelu sredstava. Iz izvješća o rashodima vidljivo je da Hrvatski olimpijski odbor vrlo skromno financira program poticanja sporta na lokalnoj razini sa svega 3,3% ukupnih prihoda što je po mome mišljenju vrlo skromno, odnosno premalo. Naravno, tu prije svega mislim na obvezu lokalne sportske zajednice za isplatu naknade vrhunskim sportašima, a prema rješenjima koje Hrvatski olimpijski odbor usmjerio na lokalne sportske proračune koji iz svojih skromnih sredstava financiraju lokalni sport. Zakonom o sportu Hrvatskom olimpijskom odboru je povjereno utvrđivanje kategorizacije sportaša i donošenje rješenja o kategorizaciji sportaša na temelju odgovarajućih sportskih rezultata. Oni su razvrstani u 6 kategorija. U 1., 2. i 3. kategoriju razvrstani su vrhunski sportaši Hrvatske, u 4. su vrsni sportaši, dok su u 5. i 6. kategoriji daroviti sportaši. Ta rješenja Hrvatski olimpijski odbor odlaze u lokalnu sportsku zajednicu, gradskim sportskim savezima po principu "brigo moja, prijeđi na drugoga", gdje bi se ta rješenja trebala realizirati, odnosno isplatiti novčana naknada kategoriziranim sportašima. I tu je moja dugogodišnja velika zamjerka Hrvatskom olimpijskom odboru. S takvom procedurom ne mogu se složiti, iste primjedbe smo dali i na izvješće za 2011. godinu, a takvo mišljenje imali su još neki članovi Odbora za obitelj, mlade i sport za ovo izvješće za 2012. godinu. Takvim načinom isplate sportskim naknada oštećeni su vrhunski sportaši, osvajači medalja iz manjih sredina s manjim sportskim proračunima, u odnosu na sportski bogatije saveze iz Zagreba, Splita ili Rijeke. Tako sportaši iz manjih gradova nisu dobivali određene naknade ili su one bile znatno umanjene što je blago rečeno velika nepravda. Jedino pravo rješenje tog problema je da realizaciju, odnosno isplatu sportskih naknada vrhunskim sportašima obavim Hrvatski olimpijski odbor ili Nacionalni sportski savez. Lokalna sportska zajednica treba financirati samo amaterski sport na svojem području gdje ima puno klubova i puno sportova, a vrhunski sport treba biti briga Hrvatsko olimpijskog odbora i Nacionalnih sportskih saveza. Na taj način osigurale bi se jednakost i pravo svih kategoriziranih sportaša, a izbjegao bi se osjećaj diskriminacije među sportašima koje u sportu ne smije biti. U 2012. godini Hrvatski olimpijski odbor je ostvario 131 milijun prihoda, od čega su 114 milijuna ili 87% prihodi iz državnog proračuna. U tih 115 milijuna, 109 milijuna ili 95% su prihodi od igara na sreću, a rashodi Hrvatskog olimpijskog odbora u 2012. su na razini ostvarenih prihoda. Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora obavlja poslove i zadaće za Hrvatskog olimpijskog odbora, Nacionalnih i sportskih saveza, sportaša, i drugih fizičkih, i pravnih osoba i sustava sporta. U toj službi zaposleno je 58 radnika, za njihove plaće i naknade utrošeno je 12 milijuna ili oko 9% ostvarenih prihoda. Nažalost, u ovom šturom izvješću o radu i djelovanju stručnih službi Hrvatskog olimpijskog odbora nema podataka o prosječnim plaćama zaposlenih, a prema pisanju iz medija radi se o visokim primanjima glavnog tajnika i njegova četiri pomoćnika. Iz nadzora Ministarstva financija proizlazi da je Hrvatski olimpijski odbor nezakonito utrošio dobivena proračunska sredstva dajući pozajmice i jamstva za kreditno zaduživanje zbog toga što je i sam poslovao s gubitkom. Što se tiče Sportske televizije, u 2012. Sportska televizija radila je olimpijskih godina prijenose svih 16 dana Londonske olimpijade. Paralelno s tim sve je to prenosila i Sportska redakcija HRT-a. U konkurenciji državnih i komercijalnih televizija posebno sportskog dijela MAX TV-a, Sportska televizija želi privući ljubitelje manje atraktivnih malih sportova, ali ipak je veliko pitanje kako gledanosti tako i isplativosti tog projekta i njegovih troškova. Nažalost iz izvješća nismo saznali ništa o tim elementima, dok sa sjednice Vlade nismo čuli da se radi o značajnim gubicima Sportske televizije. Na godišnjoj razini bi se moglo približiti polovici svih prihoda Hrvatskog olimpijskog odbora. Spominje se podatak kako je 2012. godini Sportska televizija poslovala ne racionalno, odnosno imala prihod oko 5 milijuna, a rashode oko 27 milijuna. Ako je to točno, postavlja se pitanje da li nam u konkurenciji ostalih televizijskih kuća s prijenosima aktualnih i popularnih sportova, to treba ili je bolje ta velika sredstva usmjeriti na vrhunski školski i lokalni sport? Često kliknem na kanal Sportske televizije da vidim što se prenosi, ali još brže odem na druge direktne, atraktivnije prijenose. Ako se stvarno radi o velikim gubicima, onda je bolje i izdašnije financirati vrhunski sport, ne zanemarivati školski i amaterski sport koji je godinama rasadnik svih vrhunskih sportaša. Prema Zakonu o sportu zadaća Hrvatskog olimpijskog odbora je da potiče i promiče sport, ali ovakav način promidžbe i ovakvo trošenje sredstava namijenjenih sportu i sportašima putem Sportske televizije otišlo je u krivom pravcu. Namjera je možda bila i dobra. Veliki dio sportskih saveza je podržao tu ideju, ali troškovi poslovanja Sportske televizije kao i svih komercijalnih televizija, i gledanost te televizije pokazalo je da je taj projekt veliki promašaj Hrvatskog olimpijskog odbora. Neprihvatljivo je da se značajna sredstva namijenjena sportu i sportašima troše na ovakav vid promidžbe jer poslovanje i utrošena sredstva Sportske televizije to ne opravdavaju. U izvješću nema podataka kolika je gledanost Sportske televizije što je mjerilo uspješnosti. Ovakav način rada i nenamjensko trošenje novca, donošenje odluka bez znanja Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a najviše izdana milijunska jamstva Olimpijskog odbora za povrat kredita Sportske televizije izazvalo je, saznali smo iz medija, i reakciju Hrvatskog kluba olimpijaca koji su izrazili zabrinutost oko nejasnoće i financijskog poslovanja Hrvatskog olimpijskog odbora kako i za dugoročnu opstojnost hrvatskog sporta. Kako se navodi u izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora ideja promicanja manje popularnih sportova bila je podržana od većine sportskih saveza. Iako teško izvediva možda je ideja bila plemenita, ali u neka sretnija gospodarska vremena. Primjerice u svijetu, u bogatim zemljama, u Americi, i Rusiji, Kini, Njemačkoj, Velikoj Britaniji nije zabilježeno da Olimpijski odbor osnuje svoju televiziju. Prema nadzoru Ministarstva financija nominalni gubitak Sportske televizije utvrđen je u iznosu od 42 milijuna kuna, a s pozajmicama kao ukupne obveze i do 56 milijuna. Dakle, što je ukupan iznos i preko 100 milijuna. Dakle, Hrvatski olimpijski odbor jedini je jamac svih obaveza Sportske televizije pa je opravdana zabrinutost svih sportskih saveza i vrhunskih sportaša olimpijaca kojima su navodno već smanjene stipendije i za 2013. godinu. I briga kluba Hrvatskih olimpijaca za budućnost i financiranje hrvatskog vrhunskog športa. Na kraju uz ove navedene primjedbe na ovo izvješće a posebno na naše dugogodišnje …/Govornik se ne tako i sada oko način isplate naknade vrhunskim sportašima na teret lokalnog sporta nije prihvatljivo, prema tome Klub HSU-a neće podržati ovo izvješće. usuđujem se kazati da nitko nije promovirao Hrvatsku kao što su to učinili naši sportaši. I stvarno kada gledamo, znači 2012. godine Olimpijski odbor utrošio je 139 milijuna kuna, Hrvatska je osvojila 307 medalja. I kada te iznose podijelimo onda vidimo da jedna medalja košta 452 768 kuna, ili 590 574 eura. Mislim da je to najbolje uložen novac u Hrvatskoj, da je to najbolje uložen novac u našu propagandu. Problem Hrvatskog olimpijskog odbora su ova događanja, ove podjele, ove svađe, ova vrijeđanja koja nas zapljuskuju zadnjih mjeseci. I onda čovjek si postavlja pitanje kako to izbjeći, kako to sve nadvladati, kako to jednostavno prevaziđi. Mislim da je to najozbiljniji problem hrvatskog sporta ili Hrvatskog olimpijskog odbora u ovom trenutku. To je daleko veći problem po mom sudu od jedne recimo Sportske televizije. Ali činjenica je i to da je ovo Izvješće za 2012. a da su te podjele kako ih mi pratimo krenule 2013. godine. Znači ove dinastijske, ili ne znam kako bi se izrazio borbe su stvarni problem hrvatskog sporta i Hrvatskog olimpijskog odbora a sve ovo drugo je drugorazredno. I ne daj Bože da zbog toga naprosto hrvatski sportaši ili hrvatsko društvo u cjelini izgubi taj potencijal kojega naši sportaši mogu donijeti. Nikad neću zaboraviti starog istarskog biskupa Antuna Bogetića koji je bio u jednoj misiji u Tajlandu ili Tajvanu. Kaže nikako me nisu mogli prepoznati iz koje to zemlje dolazim dok Hrvatska nogometna reprezentacija u Parizu nije osvojila 3. mjesto… …/Upadica: Hvala lijepa.

Pa kolega Kajin ja manje-više o svemu što ste pričali nisam govorio. Ja sam na samom početku svoje rasprave istaknuo sve medalje, sve uspjehe, oko 300 medalja osvojenih. I čestitao sam i Hrvatskom olimpijskom odboru i sportskim savezima koji su vrlo zaslužni za to a naročito naravno našim vrsnim sportašima koji su to osvojili. A vi ćete nadam se u svojoj replici još nešto kazati nešto drugo što nisam ja rekao u svojoj raspravi. jer onaj koji nije radio u športu, nije vodio brigu o nekom športskom kolektivu ne znam što to znači, vi ste praktički sa time najveći …/Govornik se ne razumije./… na svijetu jer nitko od tih ljudi praktički ne živi od tog sporta. Međutim, isto tako ako govorimo o olimpijskom odboru, ako govorimo o športskim klubovima na razini jedinica lokalne samouprave onda moramo isto tako znati da je to riješeno određenim zakonskim propisima. Vama svako predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi onu odluku o zadovoljavanju potreba u športu. I to da li preko zajednice športskih udruga itd., to transferira kvalitetne vrhunske sportaše ili talente to imate točno u programu Hrvatskoj olimpijskog odbora kako se oni tretiraju. I nije dobro da mi danas ovdje u ovoj svojoj raspravi ne povučemo jasnu crtu između športa i športske televizije. I nije dobro govoriti o protuzakonitosti mi u Hrvatskoj prelako koristimo tu riječ. Ali ja vam samo postavljam jedno pitanje da li su hrvatski građani kojih je 350 tisuća blokirano zato što ne mogu podmiriti svoje obveze osuđeni na to da ne smiju gledati niti jednu športsku priredbu. Jer pogledajte koliko mi tih športskih priredbi imamo na nacionalnoj televiziji da vršimo pretplatu. Ako nama taj športski kanal kao Hrvatskoj državi ne treba, onda recimo ne treba neka dođe nekakva komercijalna i neka nam kupuje neću reći čije i kakve serije i neka nas …/Govornik se ne razumije./… Ali kada govorimo o borbi protiv ovisnosti, nema jače borbe ovisnosti osim obrazovanja djece i upućivanje u sportske aktivnosti, nema jače borbe. E prema tome, ako smo mi spremni to žrtvovati onda to netko danas ovdje javno treba reći. repliku. **Šemper, Željko (HSU)** Pa kolega Šuker, ja vam mogu samo reći da sam ja najveće primjedbe imao oko toga što Hrvatski olimpijski odbor izdaje rješenja i to šalje lokalnoj sportskoj zajednici koja ima, primjerice moja Koprivnica ima 80 klubova koje taj grad financira i za takve vrhunske sportaše nema tih novaca. I šta da događa? Događa se to da jedna Željka Orehovec poznata kuglačka reprezentativka, svjetska prvakinja sa svjetskim rekordom ne dobije isti iznos naknade kao što dobije i Biserka Perman u Rijeci ili Šefica Krištof u Zagrebu, o tome se radi. Onaj koji je izdao rješenja neka isplati te naknade ili eventualno Nacionalni sportski savez kojem pripada ta sportašica. A što se tiče Sportske televizije, mi ćesto razgovaramo sa ljudima, pogotovo ljubiteljima sporta i svi se oni pitaju čemu i kome to služi, jer to praktički nitko ne gleda. Nitko ne gleda bez obzira što je namjera bila plemenita, što su se sportski savezi usuglasili sa time da se prenose ti mali sportovi. I ja sam puno puta govorio o tim malim sportovima posebno što se tiče kuglanja koje je zanemareno, koje više nema niti na jednoj televiziji a nekada smo godinama, tri godine smo gledali Nikolu Dragaša kako je bio svjetski prvak. Prema tome, mislim da ova sredstva koja se troše na Sportsku televiziju trebaju se utrošiti u sportaše u manje klubove i u lokalnu zajednicu jer odonda dolaze oni kasnije koji postaju vrhunski sportaši. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šemper ja sam iznenađen vašim stavom, negativnim stavom prema ovom izvješću do kojeg ste došli očito pod medijskim utjecajem i utjecajem onoga što je ministar Jovanović uvodno napravio da bi se stvorio takav stav. On je izvadio cjelokupno funkcioniranje Hrvatskog olimpijskog odbora pa onda nemamo primjedbu na 300 i nešto medalja ali imamo primjedbu na nekakav dio koji je tobože sada ugroza svih sportaša u Republici Hrvatskoj. I onda kažete ovo ne plaćam, ne gledam a gledam ono što plaćam, pa to je u redu, to je u biti, našoj biti nas Hrvata da uvijek ono što ne plaćamo ne cijenimo. A ja tvrdim d je to dobar sportski kanal. I onaj tko ga ima priliku gledati upravo je obuhvatio sve ono što ste vi dali kao zamjerku. Gdje možete pogledati utakmicu kadeta juniora hrvatske lige, na kojem programu? Jedino na Sportskoj televiziji ali to vas ne interesira jer nije interesantno gledati te pored nekog Messia i Inieste i svih ostalih. Onda to gledamo na nekoj drugoj televiziji. Ali ono što je bitno to ne plaćamo. A HRT plaćamo tisuću kuna godišnje i tamo nam ništa ne smeta, tamo je sve savršeno, to ne tražimo da se ukine. Ne tražimo da se dio sredstava uloži u takvu televiziju i da pomogne toj televiziji da opstane i da bude još bolja. Jer mi sporta na televiziji našoj koju plaćamo nemamo osim velikih natjecanja. Možete gledati Olimpijske igre svake četiri godine, eventualno svjetsko prvenstvo u nogometu i rukometu jer je to svima interesantno. Što ostalo imamo? Europsko prvenstvo u košarci svake dvije godine. Ali mora proći vrijeme. Mi tjedno nemamo na našoj televiziji nikakav sportski događaj. Tko to prati? A jedino onda sportski kanal i onda ga omalovažavamo jer za 5 milijuna kuna godišnje pokušava stvoriti nekakav program i to vama ne valja. Ali se svi zalažete za lokalni sport, za mlade itd. a upravo su oni tamo dobili određeni prostor da se promoviraju kao sport, a pogotovo i sportovi koji nisu toliko hajmo reći

kolega, ako se sjećate kad smo nedavno raspravljali o izvješću Hrvatske radiotelevizije ja sam u svojoj raspravi također kritički se osvrnuo na ono što radi Hrvatska radiotelevizija pogotovo u sportskim prijenosima. Velika sredstva koja odlaze preko milijardu kuna od RTV pristojbe. Što se tiče sporta kojeg mi manje-više svi volimo ne daju nam pravo da budemo s time zadovoljni i kritički smo govorili o tome da se primjerice niti jedno finale hrvatskog nogometnog kupa jedne godine nije prenosilo. Ali u konkurenciji komercijalnih televizija moramo priznati da imaju daleko bolji i kvalitetniji program. To se plaća i ljudi plaćaju kvalitetu. Nitko nije protiv malih sportova. Pogotovo ja sam bio tridesetak godina u jednom malom, ali velikom klubu, kuglačkom klubu Podravka koji je bio šest godina prvak Hrvatske, koji je bio jedne godine drugi u Europi i treći u svijetu. I uvijek smo se borili da se ti mali sportovi više populariziraju. Ja nemam ništa protiv malih sportova, ali imam primjedbu na ovakvo trošenje novaca Sportske televizije, gdje vide da se radi gubici i gdje netko, a to je u ovom slučaju Hrvatski olimpijski odbor daje garancije da će se ti krediti vratiti. Ali kao što kaže Klub hrvatskih olimpijaca i oni su zabrinuti. Sportaši koji su mnogo dali za hrvatski sport i za ovu državu, jer i lokalna zajednica se ponosi sa svojim pojedincima. Ali oni su to napravili i za Hrvatsku državu i za hrvatski sport. Stranka rada)** Uvaženi kolega Šemper, vi ste sasvim u pravu u početku istaknuli značaj hrvatskoga sporta. Ako je nešto iznad hrvatskoga prosjeka i to debelo iznad hrvatskog prosjeka to je jedino hrvatski sport i to zato što ne ovisi o sustavu i najviše pojedinačni sport to dobro znam. Ne smijmo banalizirati ulogu Hrvatskog olimpijskog odbora, a ni Sportske televizije. Rekli ste to nitko ne gleda. Ako idemo po tom kriteriju pola emisija Hrvatske radiotelevizije treba ukinuti jer ih nitko ne gleda, jer su loše, jer su katastrofalne a na njih se troši milijardu i 200 tisuća kuna javnoga novca. Oprostite, ono što je na Hrvatskoj radioteleviziji od sporta ono spada u komercijalne televizije jer je komercijalni sport. Ono ne spada na Hrvatsku radioteleviziju jer je komercijalni kao što ne spadaju ni sapunice. Ali vi ste podržali izvješće Hrvatske radiotelevizije, vi ste podržali izvješće. Opozicija ne znam kako je glasala, mi smo bili protiv tog izvješća zato što Hrvatska radiotelevizija loše radi. Sad lošije radi nego što je ikada radila loše. Jedan veliki problem, naše želje su u raskoraku sa našim mogućnostima. Sportska televizija ne može pozitivno poslovati, nema načina da pozitivno posluje. Trebamo se dogovoriti želimo li Sportsku televiziju, to je komercijalna televizija, to je televizija koju ne smije financirati država. Ali postoje načini kako se drugdje takvi slični programi financiraju. Kod nas nemate hrvatskih kapitalista koji su solidarni, nemate hrvatskih kapitalista koji će reći ja ću podržati Sportsku televiziju jer je to plemenita namjera, jer tu imamo kadete, tu imamo osnovne škole, tu imamo. Ne, oni to neće davati, ali prevoze svoju djecu helikopterima na rođendane. to vam je hrvatska stvarnost, a mi te hrvatske kapitaliste socijaldemokratska Vlada itekako podupire u tim njihovim životima. kolega Vukšić, još jedanput ponavljam da nisam protiv malih sportova. Dapače, uvijek sam se čitav život borio jer sam bio od malih nogu u sportu i znam što znači raditi i kako raditi u sportskim klubovima koji nemaju sredstava, koji se bore za sponzore. Ali u ovom slučaju nema nikakvog opravdanja ako je i sportašima kao što čitamo ukinut, smanjena stipendija za 2013. godinu znači da nema sredstava. Zašto onda davati i financirati Sportsku televiziju? Mnogi mi govore, pa svake nedjelje sam na stadionu i subote ljude pitao, pitam jel' gledate Sportsku televiziju. Pripremao sam se za ovu raspravu da vidim kakvo je mišljenje ljudi, sportaša, sportskih ljubitelja, a nitko to ne gleda. Čemu se toliki novci bacaju, a onda za sportaše nema, onda sportaši nemaju za putovanja i dnevnice. O tome je štos. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Pa kolega Šemper, vi ste u svojoj raspravi spominjali naravno Sportsku televiziju i probleme koji se javljaju i raskorak koji je nastao naravno u ovom izvješću što se tiče dakle Hrvatskog olimpijskog odbora i same sportske televizije. Činjenica je da je u 2012. godini prema izvješću poslovanja te Sportske televizije od dvije tisuće znači jedanaeste na 2012. nastao novi minus od 8 milijuna kuna tisuće znači dvanaestu godinu 22 milijuna 823 tisuće kuna. Ono što sad ja imam kao informaciju da je ovoga trenutka taj minus gotovo 40 milijuna kuna. Znači, mi smo negdje u polovici 2014. I činjenica je da mi imamo problem. Dakle, u pravu smo kad pričamo o tome da imamo problem sa Sportskom televizijom kako je treba riješiti i na koji način to sad trebaju svi skupa razmisliti. Ali je činjenica da mi imamo problem, da Sportska televizija proizvodi gubitke. Kako će se oni pokriti? Vi tvrdite da to neće ići iz novaca koji idu prema sportašima. Ja baš u to nisam uvjerena jer ovo što je kolega Šemper rekao, to smo raspravljali nekoliko puta na odboru, a tiče se dakle programa znači naknada za sportaše koje izdaje HOO i onda se prebacuje na jedinice lokalne samouprave odnosno na sportske na sportske saveze koji trebaju dakle isplaćivati te naknade. I činjenica je da to ovisi o tome gdje živite. Ako ste u nekom malom mjestu nećete dobiti naknadu, ako ste u velikom gradu možda imate sreće pa i dobijete naknadu. I činjenica je da vjerojatno iz novaca iz kojih se financira Sportska televizija bi se moglo financirati upravo te sportaše i te naknade. I činjenica je da bi se isto tako možda i Festival dječjih vrtića mogao završiti na državnoj razini, a a ne završiti na županijskim razinama kada bi bilo tih novaca. Znači, za neke stvari i projekte imamo novce, a za neke nemamo. Draga kolegice mogu vam reći da se naravno i slažem jer smo o tome raspravljali na našem odboru kad je bila riječ o tome. To je veliki problem i možemo samo razmišljati kako se osjećala ona sportašica koja je sudjelovala u osvajanju neke svjetske medalje, a onda što se tiče naknade onda je teško oštećena. Naravno da se osjeća diskriminirano, zavisno iz kojeg grada dolazi je li to mali grad sa malim sredstvima ili je to možda evo Zagreb, Rijeka, Split koji su ipak i bogatiji u tim lokalnim proračunima koji su to mogli napraviti. Prema tome, radi se o jednoj pa možemo reći i sportskoj diskriminaciji jer taj udjel od svakog od tih sportaša tih članica reprezentacije nije adekvatno nagrađen. U ime predlagatelja riječ ima predsjednik Zlatko Mateša. Izvolite za govornicu. Imate 5 minuta. Hvala gospođo potpredsjednice. Ne treba mi 5 minuta, samo nekoliko napomena. Uvaženi zastupniče, kategorizacija sportaša sportaša i plaćanje naknade nema nikakve veze sa HOO-om. Hrvatski olimpijski odbor ima samo u jednom dijelu javne ovlasti da na temelju rezultata sportašice ili sportaša izda odgovarajući dokument. Ali, ja vam moram reći potpuno otvoreno ja potpuno dijelim u cijelosti vaše mišljenje. Nedozvoljivo je da kategorizirani sportaši prve ili druge kategorije primaju različite visine nadoknada ovisno o bogatstvu lokalne sredine ili ne primaju uopće. Loš dio te priče je što imate pritisak na bogatije sredine. Pitajte Vojka Obersnela, pitajte Zagreb koliko sportaša iz drugih sredina se prijavljuje u tim gradovima da bi riješilo svoju stvar. Iako to nije stvar za koju smo mi odgovorni. Mi smo pred dvije godine predložili našem ministarstvu da u izmjene Zakona o sportu uđe da se svi kategorizirani sportaši prve i druge kategorije financiraju iz državnog proračuna, da imaju iste naknade koliko god visoke one bile. Zašto to dosad nije prihvaćeno ja to stvarno ne znam. Druga stvar, televizija, prvo nijedan sportaš ili nacionalni savez nije dobio manje sredstava niti manje od onoga što mu je proračunom bilo predviđeno u 2010., 2011., 2012., a vidjet ćete za koji dan i 2013. zbog Sportske televizije. To je bio projekt koji je imao svoju fisibility studiju koju su pozitivno ocijenile banke i koje su to financirale. Naravno, da radimo kafić ne bi bio u tri godine profitabilan. Ne može biti ni televizija kao što veli uvaženi zastupnik. I u tim fisibility studijama je bilo da može biti na nuli 2016. godine otprilike. A da li mi zato moramo odustati od tog projekta? Da li zato moramo reći da nećemo vidjeti judo, da nećemo vidjeti tae kwon do od kojih je pola olimpijskih medalja na zadnje dvije olimpijske igre? To je pitanje koje je, naravno odgovornost je naša, ali i vi trebate dati tome svoj doprinos tom promišljanju. Još ću samo dodati sljedeće, nedavni razgovori u EU su došli, dakle naši razgovori između olimpijske familije europske i EU da ono što se financira u sportu javnim novcem mora biti dostupno na javnoj televiziji. Dakle, ne možete vi financirati kao što reče uvaženi zastupnik košarkaške klubove ili rukometne klubove u jednoj zemlji javnim novcem, a onda reći ljudima ako hoćeš to gledati platit ćeš. To više neće funkcionirati. Vidjet ćete za koju godinu, vrlo brzo, ono što se financira javnim novcem morat će biti na otvorenim televizijskim sustavima. I naposljetku uvaženi zastupniče lijepo vas molim nikakve nezakonitosti nitko nije u tome utvrdio. Mi vam možemo dostaviti sva izvješća koja smo dobili od nadležnih državnih organa i ja vas lijepo molim da to pogledate i da se sami uvjerite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Zahvaljujem potpredsjednice. Pa poštovani gospodine Mateša ja se s vama djelomično mogu složiti i jeste u pravu ste kad kažete da vi izdajete rješenja, a da onda jedinice lokalne odnosno sportski savezi određuju svoje kriterije i određuju visinu sredstava kako financirati dakle te sportaše. I to je činjenica. Dakle, ovisi o sredini koliko novaca imate toliko novaca taj taj sportaš može dobiti. I činjenica je da je na Rijeku veliki pritisak jer to isto tako jako dobro znam. Između ostalog sad je Sanja Jovanović zadnja koja je evo došla kod nas. Ali je činjenica, ono što je gospodin Šemper htio reći i ono što sam ja govorila na odboru, a vi ste pokušali to riješiti preko zakona, zašto Hrvatski olimpijski odbor naprosto naše olimpijce osim što izdaje rješenje ne bi financirao, iz svojih novaca, zašto se ne bi financiralo oprostite sportaše, televiziju možemo financirati iz svojih sredstava a ovo ne možemo. A i kad kažete isto tako kad kažete oko televizije, 2016. će biti profitabilna, ja ne znam da li će to ona biti po toj fizibiliti studiji jer ako je sad na minus 22 2012. trenutno ako su moje informacije informacije točne, dakle 2014. je sad niti pola godine na minus 42 vrlo teško će 2016. biti u plusu. To sam jednostavno morala reći, objasnite mi kako. **Zgrebec, Dragica Uvažena zastupnice, mi kao što vidite iz izvješća na one sportašice i sportaše prve i druge kategorije koje su u našim programima, oni dobivaju stipendije od nas, ne govorimo mi o tome, mi govorimo o obvezi lokalne zajednice da plaća kategorizirane sportaše, tu mi stvarno ne možemo ništa. Pa ne možemo mi dvaput plaćati te ljude, iz kojih sredstava? Mi plaćamo sve, svi koji su u našim programima dobivaju ne samo stipendije, njima plaćene su pripreme, stručni rad, vitaminizacija, zdravstvena zaštita, putovanja, dakle mi to sve činimo što je u našoj nadležnosti. Oprostite ali ne možemo raditi što je stvar lokalne zajednice i to gradovi ili lokalna samouprava i uprava određuju u svojim proračunima koliko će platiti kategoriziranim sportašima. Ja ponavljam, naš je stav i ja vas lijepo molim da ga podržite da to uđe kao obaveza u Zakon o sportu da svi naši sportaši prve i druge kategorije neovisno o tome gdje žive imaju pravo na istu visinu nadoknade. Što se tiče ovog drugog djela pa vi ulažete prvo u neki projekt, pa nisu to sredstva koja su bačena. Za ta sredstva emitirano u tri godine 24 tisuće sati programa. mislim ja ne znam stvarno kako bi trebalo financirati neki projekt a da se u njega ne uloži i još da bude profitabilan. Mislim, možda stvarno ja više ne razumijem puno od ekonomije, nekad sam očito znao više. Željko Šemper replika. i ti sportaši, ti vrhunski sportaši, osvajači svjetskih medalja, pa nisu oni osvojili medalju za svoje selo, za svoj grad nego su za osvojili za Hrvatsku državu. Vi na svojim svečanostima proglašavate te najbolje a ovo je briga moja prijeđi na drugoga. Mislim da to ako to nije uređeno, neka se uredi da se zna. Tko nagrađuje vrhunske športaše, pa nije malo doći samo tako do svjetske medalje. Tu je uloženo puno truda. Mi koji smo radili u klubovima malim znamo koliko je truda i koliko treba i brige i novaca i vremena i ljubavi za taj sport. I onda na kraju krajeva diskriminacija. Pa kako se osjećaju ti ljudi? Ja znam kako se osjeća Željko Orehovec s kojim sam desetljećima radio u tom klubu i znamo kakvi su bili problemi i na koji smo se načine sve nastojali da se to nekak popravi, da od tvrtke dobimo nekakvo sponzorstvo da se to nadoknadi i mislim da se to mora urediti ako to nije uređeno da točno zna tko izdaje rješenje, neka ga i plati on. Ivan Šuker replika. a to je da konstatira da li je Hrvatski olimpijski odbor sukladno zakonskim odredbama izvršio svoje obveze onda se događa ovo što se događa. Ne mora svatko znati o sportu sve jer se ne bave ljudi svi i onda nažalost miješamo kruške i jabuke. Prije svega moramo razlučiti što jedinice lokalne samouprave financiraju i da nažalost kada govorimo o tome da možemo govoriti o decentralizaciji i reći što bi nam se dogodilo i sa školstvom i sa svim da se spuste na tu razinu. Međutim iz tih sredstava koje se financiraju kroz zadovoljavanje potreba u športu se financiraju mlađe kategorije, ne financiraju se seniorske ekipe. To što svi koriste svi te novce za financiranje seniorskih ekipa je nešto drugo. No da je Vlada se držala tih postulata i temeljem toga dala mišljenje, mi bi danas ovdje raspravili, jedna je sportska strana jer Hrvatski olimpijski odbor i njegova tijela čine sportaši i predstavnici sportaša a druga priča bi bila oko sportske televizije i naprosto ovdje neka netko kaže ne treba nam sportska televizija i to je o.k. Međutim kolegice i kolege jer HRT posluje pozitivno? Ne posluje a mi mu dajemo milijardu i 300 milijuna. Neću druge televizije spominjati, pogledajte njihova financijska izvješća na internetu pa ćete vidjeti kako posluju. Prema tome, ja vam samo postavljam jedno pitanje. Nekada kad si upalio televizor u pet sati na prvom programu znao si da je prvenstvena košarkaška utakmica i znao si kad imaš športski pregled, kad možeš vidjeti golove i sve ostale stvari. Da nije bilo sportske televizije mi ne bi vidli recimo sjajne igre naših košarkaša prošle godine, zapravo ove na Europskom prvenstvenu u Ljubljani. Jedino je sportska televizija je to prenosila, sportska televizija a ne HRT, nemojte brkati pojmove. Isto tako i ostale utakmice. Pogledajte kakav ugovor je košarkaški savez potpisao sa NIKE-om sada samo zbog dva igrača, zbog potencijala Šarića i Hezonje

ali niste replicirali kolegi Matešu. Nadica Jelaš replika. vi ste u ovom svom posljednjem obraćanju rekli da sportska televizija zapravo nema utjecaja na financiranje sportaša jer sportsku televiziju financiraju poslovne banke. Evo, ja ću vam kao ekonomistica reći da taj model financiranja Sportske televizije preko Poslovnih banaka doista nije dobar, zapravo on je vrlo loš. Dakle iz podataka koje ste dostavili stoji da je u 2012. godini trošak kamata iznosio 1,3 milijuna kuna. Dakle, prihodi Sportske televizije iznosili su 5 milijuna kuna, a rashodi 28 milijuna kuna. Dakle, na 1 kunu prihoda Sportske televizije ostvareno je 6 kuna rashoda. Gubitak u 2012. godini iznosi 23 milijuna kuna, odnosno u odnosu na 2011. povećan je za 8 milijuna kuna. Pravo je pitanje koliki je taj gubitak danas? Dakle, ako je rastao istom dinamikom kao što je rastao u 2012. u odnosu na 2011. onda on po nekim procjenama može prijeći danas svotu od 40-ak milijuna kuna. I to nije sve, ukupne obveze, kako stoji u ovom izvješću, iznose 45 milijuna kuna, od čega 27 milijuna kuna od pada na obveze prema bankama, dakle upravo tim bankama koje financiraju Sportsku televiziju. Ako je sve to tako, a vidimo iz izvješća da je, onda zapravo ti dugovi iznose četvrtinu trenutačnog proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora i sigurno je da sve to ima bitnog utjecaja, dakle Sportska televizija ima bitnog utjecaja na financiranje i financijsko stanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Konačno, Olimpijski odbor je u 2012. iskazao tekući gubitak. Sreća je što je pokriven prenesenim viškom prihoda iz 2011. godine. Hoću reći, zaključno, činjenica je da će ipak ovo loše financiranje Sportske televizije prije ili kasnije, odnosno već sada utjecati na financiranje sportaša. **Zgrebec, Dragica Uvažena zastupnice, valjda postoji neka razlika između ročnosti financiranja i ovoga što ste vi rekli. Mislim, nemojte se ljutiti i uz dužno poštovanje, vi slegnite s ramenima. Recite i taj dio da se radi o dugoročnim sredstvima koja imaju svoju dinamiku povrata, one ne dospijevaju na isti dan, u isti tjedan, u istom iznosu. A sada ću vam reći još jednu stvar, vidim da, vrlo interesantno da je Sportska televizija došla u žarište interesa, ne onda kada smo mi tražili koncesiju, ne onda, ne 2010., ne 2011., ne 2012., nego 2013. u travnju. I u travnju 2013. se pojavila jedna vrlo moćna zainteresirana grupa ljudi kojima očito treba koncesija i ako gledate … od travnja do 2013. svaki dan je ta televizija na dnevnom redu kao Narko kartel otprilike. A istovremeno istovremeno imate jednu državnu javnu kompaniju koja se zove Hrvatska pošta, koja je u Evo Tv u zadnje 3 godine uložila 245 milijuna kuna i ima u prošloj godini povrat 3 i pol, prihoda iz toga 3 i pol milijuna kuna. Pa ljudi, uništimo Sportsku televiziju, ok. Otići će Mateša, otići će neki drugi, ne znam što sve može biti, ja sam spreman i na to, ali očekujem ipak da razmotrimo to i ako možemo pomoći da Hrvatska ima Nacionalni sportski kanal, pomognimo, ako nećemo, nećemo. Hvala gospođo potpredsjednice, gospodine Mateša sa suradnicima, kolegice i kolege. Iako će svaki narod za svoju domovinu kazati da je među najljepšima, najboljima i da se njome ponose, mi to za svoju domovinu uz svu skromnost možemo slobodno reći. Malo je država u svijetu koje su poznate i prepoznatljive po toliko stvari kao Hrvatska. Veliki dio ljudi u svijetu zna za jednu malu zemlju sa bogatom poviješću, sa prekrasnim Jadranskim morem, prekrasnom prirodom, mnogim ljudima koji su obilježili europsku i svjetsku povijest, znanost, medicinu, ali koja je ponosna na mnogobrojne sportske uspjehe. Naši vrhunski sportaši su brend koji nas čini prepoznatljivima u cijelome svijetu, rijetka su svjetska natjecanja na kojima ne svira Hrvatska himna, a i rijetki su ti koji nisu čili za hrvatske velikane poput Dražena Petrovića, Gorana Ivaniševića, Janice i Ivice Kostelić, Blanke Vlašić, Sandre Perković, brončanih Vatrenih, za naše rukometaše ili vaterpoliste. Često se ističe da su najveći ambasadori Hrvatske u svijetu upravo naši sportaši koji su dali veliki doprinos u međunarodnom priznanju Hrvatske, koji su nam vraćali optimizam u doba Domovinskog rata, ali i danas kada se Hrvatska nalazi u teškoj gospodarskoj i ekonomskoj krizi, oni su ti koji nas u tim teškim trenucima čine ponosnima i ujedinjenima, dok se na mnogim takmičenjima vijori Hrvatska zastava i sluša Hrvatska himna. Upravo na počecima stvaranja Hrvatske države, 1991. godine osnovan je Hrvatski olimpijski odbor kao najviša nevladina nacionalna sportska udruga čije se programsko i financijsko izvješće za 2012. godinu danas nalazi pred nama. Pred kraj prošle godine, a i proteklih dana medije su punili naslovi o nepravilnostima vezanima uz rad Hrvatskog olimpijskog odbora, o nalazima sportske inspekcije, nadzoru Ministarstva financija, digla se velika bura vezana uz rad Hrvatskog olimpijskog odbora. Pobunio se klub olimpijaca, mnogi sportaši, padale u uvrede i teške riječi, kada tome pridodamo i ono što se proteklih mjeseci zbiva u hrvatskom nogometu, to sve skupa baca ružnu sliku na hrvatski sport u cjelini i u potpunosti u suprotnosti onome o čemu sam u uvodu govorio. Upravo na temelju nalaza sportske inspekcije, nadzora Ministarstva financija i nepravilnosti koje su uočene, Vlada je dala negativno mišljenje na ovo izvješće. Negativnim mišljenjem Vlada RH želi ukazati na netransparentno trošenje proračunskih sredstava te rizično poslovanje koje dovodi do opasnosti po gubitak strogo namjenskih sredstava. Gubitkom i disperzijom sredstva na financiranje trgovačkog društva, na nerealne administrativne i logističke troškove ugrožen je cjelokupni sustav sporta, a najveća odgovornost leži upravo na vodstvu Hrvatskog olimpijskog odbora. Činjenica je da će sredstva za podmirenje obaveza Sportske televizije u 2014. godini premašiti vlastite prihode Hrvatskog olimpijskog odbora te posljedično ugroziti trošenje čisto namjenskih sredstava sporta u Republici Hrvatskoj. Činjenica je da će do 2016. godine akumulirani gubitak Sportske televizije iznositi 113 milijuna kuna. Činjenica je da u dokumentima Hrvatskog olimpijskog odbora pod nazivom "Program javnih potreba sporta državne razine za 2012. godinu i 2013., te projekcija programa javnih potreba sporta državne razine za razdoblje 2009. do 2013." nigdje nema riječi o Sportskoj televiziji kao elementu javnih potreba sporta državne razine. Činjenica da je financiranje Sportske televizije, dokapitalizacija i davanje jamstava suprotno odredbama Zakona o sportu i Statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Kako je moguće da Hrvatski olimpijski odbor kao udruga građana na temelju sredstava državnog proračuna izdaje jamstva za kredite trgovačkog društva i daje pozajmice, a to isto trgovačko društvo proizvodi milijunske gubitke? Činjenica je da nema pravovaljanih odluka upravljačkog tijela o davanju pozajmica i dekapitalizaciji o čemu je obaviješteno i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske od strane Sportske inspekcije. Rizično poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora više je nego evidentno, a kada je Hrvatski olimpijski odbor dobio obavijest o početku proračunskog nadzora tek tada je obavijestio Državnu reviziju o danim jamstvima. Izmjene i dopune financijskog plana, odnosno rebalans proračuna za 2012. godinu izvršen je tek u svibnju 2013. godine kada su planirani prihodi svedeni na razinu izvršenja svih evidentiranih rashoda za 2012. godinu, a svi znamo da se rebalans proračuna donosi do kraja tekuće kalendarske godine a nikada za prethodnu godinu. Prikrivanje rizičnog i neodgovornog poslovanja na ovaj način je protuzakonito i jasno ukazuje na namjeru Hrvatskog olimpijskog odbora za namještanjem ovog izvješća. Svima su poznati rezultati naših sportaša o kojima sa govorio u uvodnom dijelu, stoga se trebamo svi zapitati jesu li ti rezultati mogli biti i bolji da su sredstva kojima se financira poslovanje trgovačkog društva gubitaša otišla njima. Imali bi bolje uvjete i okruženje za postizanje vrhunskih rezultata a to je upravo glavna zadaća Hrvatskog olimpijskog odbora. U medijima su se također mogle čuti prijetnje da će novinari koji su zaposleni u Sportskoj televiziji navršiti na ulici, što je puko obmanjivanje javnosti jer je i sam glavni urednik Sportske televizije kada mu se prigovorilo na kvalitetu i sastav programa izjavio kako novinari ne mogu sve pokrivati jer od 37 zaposlenih samo je 7 novinara u Sportskoj televiziji. Vrlo je jasno kako Sportska televizija neće postati financijski isplativ projekt i sada, puno se govorili već do sada o tome kako će se ukinuti, građani za gledanje Sportske televizije, ali evo jedan podatak da gledanost Sportske televizije iznosi svega 0,4%, što je nekih 15 tisuća ljudi u Republici Hrvatskoj. Dobro. A komercijalne banke nisu htjeli uči u rizično kreditiranje bez čvrstih jamstava Hrvatskog olimpijskog odbora koji je korisnih javnih sredstava. Usprkos danim preporukama o ujednačavanju plaća s ostalim plaćama koje se ostvaruju iz državnog proračuna još uvijek su primjetna ne srazmjerna izdavanja u tu namjenu. Činjenica je da npr. izdvajanje za plaće djelatnicima Hrvatskog olimpijskog odbora premašuju cjelokupni proračun za programe i projekte poticanja sporta na lokalnoj razini za skoro 2,5 puta. Treba također napomenuti da metodologija koja se koristi u ovom izvješću ne prikazuje detaljno sve rashoda, pa tako npr. i kod izdataka za plaće nisu detaljno obuhvaćeni prikazi troškova zaposlenik kako što su naknade za prijevoz, dnevnice, ugovori o djelu i slično, tako da su ti troškovi puno veći nego što se može vidjeti u ovom izvješću. Kada se govori o smanjenju plaće djelatnicima propušta se navesti da su smanjeni iznosi stipendija hrvatskim sportašima. Je li to dokaz brige o hrvatskom sportu? U Hrvatskoj olimpijskoj akademiji koja je naravno pod kontrolom Hrvatskog olimpijskog odbora utvrđene su velike nepravilnosti u radu. Uvjerenja i diplome su se izdavale na nezakonit način, također ne postoji jasno opravdanje i dokaz o utrošku proračunskih sredstava pogotovo kada znamo da veći dio troškova akademije financiraju upravo polaznici te iste akademije. I poštujući olimpijsku autonomiju, autonomiju sporta, njihovu autonomnost u izradi realizacije sportskih programa neshvatljive su prijetnje koje su se čule također u medijima, suspendiranjem Hrvatskog olimpijskog odbora, te uspoređivanje sa slučajevima u Indiji. Međunarodni olimpijski odbor vrlo jasno govori kako se mora poštovati zakonodavstvo i pravna regulativa zemlje u kojoj se djeluje. Vlada Republike Hrvatske ne traži ništa više nego transparentno trošenje sredstava koji za cilj ima unaprjeđenje cjelokupnog sustava sporta i skrbi o sportašima. Važno je napomenuti da je Hrvatski olimpijski odbor korisnik tekućih donacija koje se isplaćuju iz državnog proračuna razdjela 0,80. Vezano uz navedeno, djelatnost Hrvatskog olimpijskog odbora financira se najvećim dijelom sredstvima iz državnog proračuna 87 do 89%, iz prihoda od igara na sreću koji su od 2009. u znatnom porastu u odnosu na opće prihode i primitke koji bilježe pad u odnosu na prihode od igara na sreću. Zakonom o igrama na sreću utvrđeno je da financiranje programa iz prihoda od igara na sreću namijenjenu poticanju sporta, stoga je spomenuta udruga dužna s obzirom na način osnivanja i na način financiranja prihode koje ostvaruje iz proračuna, odnosno temeljem posebnih zakona koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti što se meni iz ovog izvješća ne čini tako. Važno je napomenuti da niti Vlada Republike Hrvatske, niti resorno ministarstvo, niti SDP kao što su kolege govorili, govorile nemaju namjeru miješati se u rad Hrvatskog olimpijskog odbora, ali je upravo naša zadaća, svih nas i ovih institucija i odgovornost da kontroliraju i nadziru namjensko i opravdano trošenje proračunskih sredstava, a u ovom konkretnom slučaju sve je to u interesu razvoja hrvatskog sporta i samih sportaša. I sada bih želio još samo dvije rečenice, gospodine Mateša vi ste rekli već u nekoliko navrata, čvrsto branite projekt Sportske televizije, i ja bi vas sada ovdje isto pitao, da li vi čvrsto stojite iza tog projekta unatoč svim ovim činjenicama? Jer lako je tuđim novcem raditi eksperimente. Zanima me, kad govorite i o dugoročnosti projekata, zanima me da li biste vi osobno i vaši suradnici u Hrvatskom olimpijskom odboru bili spremni ući u privatni projekt Sportske televizije vi kao pojedinci i na taj projekt uložiti svoju vlastitu imovinu i dati osobne garancije ako ste toliko sigurni u uspješnost tog projekta. Hvala vam lijepo. jer očito nema pametnijeg posla nego se uvijek baviti s time da nekoga difamira. Gledajte u kakav logički niz ste došli. Kažete nitko ne gleda, stvara gubitak, treba ugasiti. Primijenimo to na Vladu, ona dnevno imitira program, nitko ga ne gleda, stvara gubitak 60 milijardi deficita u tri godine i onda bi je trebalo ugasiti. A vi kažete da je najuspješnija u povijesti. Pogledajte taj logički niz i nije uspjela u tri godine postati isplativa. Taj projekt kojeg ste zamislili očito ne funkcionira, ajmo ga ugasiti. Ali ne, a isto su javni novci. To je razlika jer vi i dalje u SDP-u mislite da što je dozvoljeno volu nije kupusu. I to je tako i tako se ponašate. Tako se ponašate i prema ovom projektu. Treba skinuti rukavice i reći otvoreno, da, SDP je krenuo u osvajanje svih sportskih institucija. Krenuo je najprije na HNS. Sjećate se kako je završilo? Gospodin Jovanović je pisao Platiniju, uvjeravao ga je da radi sve kako treba. Kada je došlo u opasnost da Hrvatska reprezentacija čak i ne završi na svjetskom prvenstvu onda je rekao mi se više u to nećemo miješati. Nećemo se miješati. A do sada smo se miješali. Sada se miješate u rad druge organizacije. Vidjeli ste tamo je tvrdo, idemo sada u Olimpijski odbor, sada ovdje napadate. Našli ste Sportsku televiziju, to je nešto neisplativo kako kaže gospodin Mateša, isti dan, u istom tjednu mi dugujemo stotine milijuna, nitko ne razmišlja o deficitu države koji ne dospijeva valjda isti dan i govorimo ovako kako govorimo. Mislim da svaki projekt treba podršku, pogotovo onaj koji podržava sportaše a da sve ovo o čemu vi pričate je čista demagogija i pokušaj SDP-a da ovlada kroz određene interesne grupe i ovom organizacijom. Nadam se da će biti pameti kod mnogih sportaša da vide u čemu je razlika. Odgovor kolega Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Boriću vi ste kao i obično vrlo teatralni i drago mi je da vi pričate o demagogiji budući da su sve vaše rasprave u ovom Saboru pune demagogije pa i ova. Kada govorite o tome da mi je ministar Jovanović napisao moju raspravu, to nije točno, ja svoje rasprave pišem sam a ministar Jovanović ima previše ozbiljnog posla da bi pisao rasprave. Ali baš mi je drago i točno sam znao da ćete vi reći da je SDP krenuo u osvajanje svih sportskih organizacija i drago mi je da se javno može reći nešto na tu temu. To naime nije istina. I ja osobno a i SDP smatra da SDP-u nije mjesto u hrvatskom sportu, nije nam mjesto ni u Nogometnom savezu, ni u Olimpijskom odboru ni ničemu ali Boga mi nije ni vama. Sportom bi se trebali baviti sportaši a ne političari.

je on glavna zvijezda tih vaših skupova. Ne dolazi na SDP-ove skupove nekakvi likovi koji drmaju takvim hrvatskim sportom. Moj brat Sanjin, moj brat Sanjin sa Noine arke također itd.. Vi ste u ovom svom 20 godina pokazali koliko je HDZ u hrvatskom sportu i koliko se petlja i koliko ga zloupotrjebljava za svoju vlastitu korist. E to je ono što moramo svi skupa promijeniti. Jer nama nije mjesto u sportu, sport treba pripadati sportašima, ali vi i dalje nastavite tako, od vas se ništa drugo ni ne očekuje. Hvala lijepo. Hvala i vama. Prije nego pređemo na sljedeću repliku, ja bih molio kolegice i kolege, tema nam je rasprava o Olimpijskom odboru da u duhu olimpizma i sporta nastavimo sa replikama, sa raspravama. raspravama. I upozorio bih kolegice i kolege molim bez dobacivanja. Sljedeća replika Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Đujić, ja isto ne mislim da vam je itko pisao vašu raspravu. S jednim dijelom rasprave se u potpunosti slažem. Prvo, prije nisam imao prilike reći ovo kada ste govorili u Klubu olimpijaca, nije dobro kada se u Olimpijskom odboru pobuni i protestira Klub olimpijaca. Nešto nije dobro u tom odboru, u toj organizaciji, nije dobra atmosfera. Ja još i dalje stojim, mišljenja sam da je sportska televizija dobar projekt, dobra ideja. Sasvim sigurno da ljudi koji su tamo počeli radi da nisu sproveli tu ideju u praksu. Jer slažem se i sa gospodinom Matešom, vrlo je teško prvih godina polučiti dobar ekonomski rezultat. Ali sam isto tako uvjeren da niti neće biti pozitivnog rezultata. Neće biti jer ne može, ta televizija se ne može financirati od vlastitih sredstava. Ona se može financirati od mecena. Ona može biti u nekakvoj svezi sa Hrvatskom televizijom je ispunjava javni interes. Sportska televizija. Hrvatska televizija većinom ne ispunjava javni interes i tu trebamo pogledati u oči. Naravno da nije na nama da sada mi odlučujemo hoće li sportska televizija ostati ili neće jer to je uostalom komercijalni projekt. Zna se kako je dobiveno. Druga stvar koja je, banke sišu novac, pa nisu banke pomoć, to je neka zabluda, mislim banke nisu tu da pomognu Sportskoj televiziji nego da zarade. Druga stvar, na Hrvatskoj televiziji najmanje ima novinara. Imate snimatelja, vozača, kamermana, imate ljudi koji se bave sa tehnikom, najmanje je novinara. …/Upadica: Vrijeme je kolega Vukšić./… **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Đujić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Vukšić slažem se kompletno sa vašom replikom i isto smatram da je Sportska televizija da ne bi bilo zabune dobra ideja, dobar projekt, potrebna Hrvatskoj. Ali opet ću reći ne na ovaj način, ne kroz Hrvatski olimpijski odbor. To je moje mišljenje. I ja smatram da je njoj svakako mjesto na HRT-u koji je javna televizija, koji služi upravo tome i pogotovo danas kada imamo četiri programa. Do neki dan smo imali samo dva. Tako da ima prostora i da jedan od tih kanala bude i sportski. Evo čisto toliko. Hvala lijepo. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine dopredsjedniče. Kolega Đujić, ma ja ne znam točno da li treba Sportska televizija. Ako nam ne treba možemo je ukinuti, ali ono što znam da ona ne smeta nikome. Tko je gleda gleda, a tko je ne gleda njemu ne smeta i sve je u redu. ako treba ukinut Sportsku televiziju ukinimo je, ali prije toga svakako treba ukinuti HRT. Što su napravili u Grčkoj, šta se dogodilo? Ništa se nije dogodilo. Jer HET iritira hrvatski narod, izluđuje hrvatski narod, govori da se je borio za ono što se nije trebao boriti. Govori da ide u asocijacije u koje ne treba ići, izvrće stvar naopako, mijenja povijest, mijenja svjetonazor, ispire nam mozak, mijenjaju nam kožu, želila bi promijeniti DNK kad bi mogla. I vi iz partije se o tome ne pitate i košta to milijardu i 400 milijuna kuna. Pa kako vas nije stid raspravljati o jednoj televiziji koja prenosi neku tamo djecu gdje igraju nešto itd., nije ni važno i to košta godišnje 20 milijuna kuna, milijarda i 400 milijuna kuna i ne da ne zabavlja, ne da nije gledano, nego prikazuje neprestano partizanske filmove o Boški Buhi, Zagrebu nepokorenom gradu, a svak znamo da je bio mirno kao na misi Zagreb četiri godine. Gluposti pričate i hoćete vratiti neke stvari koje je više nemoguće vratiti. Ukinimo Hrvatsku televiziju na mjesec, dva, tri, šest mjeseci, godinu dana. Ostat će milijardu i 400 milijuna i moći ćemo ovo platiti čak i ako ne gledamo. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor kolega Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Marasović, rekli ste da ne znate da li smeta ili ne smeta Sportska televizija, odnosno da smatrate da one ne smeta nikome. Ne smeta nikome, smetaju troškovi koje plaćaju hrvatski građani i koju će u konačnici sanirati hrvatski građani na uštrb razvoja hrvatskog sporta. Treba ukinuti HRT. Ne slažem se sa vama nikako, ne smatram da treba ukinuti HRT, smatram da ga treba poboljšati. A kad govorite da ja pričam gluposti, a vi ste ispričali sad više gluposti od mene u ovoj svojoj replici. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. ovo što ste rekli da svega 0,4% ljudi gleda danas Sportsku televiziju. Ja sam oduvijek, od malih nogu u sportu i na žalost ja nisam od tih 0,4% koji danas gleda Sportsku televiziju. Žao mi je. Htio bih da apsolutno bude više sporta na Hrvatskoj televiziji jer mislim da je sport jedan zdravi dio našega društva. Trebali bi ga više djeca gledati, možda manje ovdje Sabor i našu raspravu. Ali ako gledamo Sportsku televiziju koja je proizvela 40, 50 milijuna kuna u ovom trenutku gubitaka da li smo mogli to bolje upotrijebiti? Da li smo mogli nešto više napraviti za razvoj sporta ili možda neki bolji programi koji bi bili više praćeni? To je bit. Nama sportska televizija treba, ja se slažem. Da li je to Hrvatska televizija ili bilo kakav komercijalni program, ali treba nam sporta više. Jednom je ministar Jovanović rekao da, treba više ulagati u sport ali ne za čelnike i tajnike nego za sportaše. Ja se s tim apsolutno slažem. Ono što su danas rekli da je SDP krenuo u osvajanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja bih pitao kako je gospodin Mateša ušao u Hrvatski olimpijski odbor? Direktno iz politike. govorimo o tome da je politika u Hrvatskom olimpijskom odboru. Ja bih bio za to da nema više u sportu uopće politike, što manje političara vjerojatno će biti bolje, što više olimpijaca i sportaša. I bili bi bolji na Sportskoj televiziji, a vjerojatno bi i društvo to drukčije percipiralo. I sad samo jedno završno. Na portalu sam nedugo pročitao i kaže jedan navijač bože, bože. Pa u ovom Hrvatskom olimpijskom odboru je gore nego u Hrvatskom saboru. Strašno! Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Tako je kolega Prelec. Gledanost je samo 0,4% i opet da razjasnimo. Potrebna je Sportska televizija. ja kad sam počeo igrati nogomet tamo negdje '94., '95. godine kao klinac u pionirima NK Vinodola onda u Novom listu srijedom imate sportski prilog koji se zove Viktorija koji obrađuje omladinska natjecanja za cijeli vikend, znači izvještaje sa svih utakmica itd. I mi smo tad do juniorskog staža najviše čekali tu srijedu i Novi list da vidimo, da svatko pročita sebe unutra i pogotovo kad biste zabili neki gol, a bilo je golova. Tako da se točno vidi koliko recimo to veseli djecu i koliko pričamo o ovome. Zašto se ne bi i dobro je kad se gledaju recimo kadetske i juniorske utakmice na Sportskoj televiziji. To je To je nešto što je jako dobro. Ali ovi gubici koji se dešavaju u Sportskoj televiziji pokazuju da poslovanje Sportske televizije na ovaj način sigurno nije dobro, da se trebalo ući sa nekakvim strateškim partnerom ili opet ću se vratiti na to da ona funkcionira pod okriljem HRT-a tada bi to bilo drukčije. Ona treba, ali po mišljenju ne u Hrvatskom olimpijskom odboru i ne na ovaj način. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ivan Šuker, replika. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Đujić, hajmo se mi vratiti malo sportu. Vi ste rekli što se događa u hrvatskom nogometu? Ništa, samo će ih u 6 mjesecu gledati 4 milijarde ljudi. Ništa se ne događa i to Hrvatskoj ništa ne znači. I umjesto da Vlada ovoj teškoj gospodarskoj situaciji poduzme sve da zakupi nekakve bitne termine po tim televizijama koje će to prenositi, da se hrvatsko gospodarstvo i hrvatski turizam dodatno promovira. Ne, mi taj nogomet bacamo u blato. Znači on ne vrijedi samo pojedincima, ali moći će ih gledati 4 milijarde ljudi i tih 4 milijarde ljudi će po tome znati ideje hrvatskog nogometa. Dakle, taj hrvatski nogomet ima rezultate. O tome šta se događa dole možemo raspravljati tisuću godina. Međutim, konačnost ima rezultat. Ono što je bitno kad govorimo tko se plaća iz Hrvatskog olimpijskog odbora možda je greška, možda ste trebali navesti kojom to platnom spisku pa će se vidjeti da nisu baš samo birokrati i ostali nego ima i nekih drugih stvari. Vrlo lako se u ovom domu, a mi to ne bi smjeli koristiti, riječi protuzakonito. Ja iz ovoga svega skupa nisam vidio da je Vlada napisala protuzakonito, ali ako govorimo o ovom izvješću koje se zove Programsko i financijsko izvješće HOO-a onda ono što je definitivno iz vaše rasprave najspornije je Sportsku televiziju treba odvojiti od sporta. Idemo o tome razgovarati. Da li ona treba ili ne treba? I da li smo zadovoljni koliko športa i promocije športa imamo na televiziji koju mi godišnje plaćamo milijardu i 300 milijuna, mi je plaćamo. Druga stvar, kolega Đujiću kad govorite o tome koliki je gubitak, li vi znate koliko se u proteklih 10 godina, to se odnosi i na Vladu u kojoj ste vi sudjelovali, oprostilo poreza javnoj televiziji? Samo zbog toga jer ona naprosto treba Hrvatskoj. Prema tome, nije dobro na ovakav način razgovarati o projektu koji u svom iskonskom dijelu onome nukleusu ima pozitivnu stvar. Da li su neke stvari otišle u dobrom smjeru ili lošem o tome možemo raspravljati, ali ne govoriti da je nešto protuzakonito ili nešto slično. **Batinić, Milorad Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šuker ako vi kažete da se u hrvatskom nogometu ne dešava ništa ja se s vama tu nikako ne mogu složiti. Vi sada pričate o reprezentaciji i nastupu naših reprezentativaca u Brazilu, Svjetskom prvenstvu i to je lijepo. A ja ne znam kad ste vi bili zadnji put na nekoj nogometnoj utakmici hrvatske lige. Da, hrvatske lige. Jeste bili? Dobro, pitam. Ja vas ne vidim. Da, da, sjedi i šuti. Ja sam svaku nedjelju na utakmici HNL-a. Koja je gledanost HNL-a u prosjeku? Koliko ljudi dolazi na utakmice? A zbog čega se igra nogomet? Zbog nogometnog saveza ili zbog gledatelja? Da li su gledatelji zadovoljni sa HNL-om? Nisu.

jednog kluba, bivših kapetana jednog nogometnog kluba koji žele demokratske izbore u tome klubu pa im se ne da. Pa dobro, ne znam, ako je to za vas dobra situacija u hrvatskom nogometu za mene nije. A bogami ja mislim da nije ni za građane. A građani jako dobro vide što se u hrvatskom nogometu i kako to sve skupa izgleda. I svako malo su vrijeđanja i rječnik neprimjeren sportašima. Vi ste sami sportaš pa nemojte mi reći da se slažete sa svime što se u hrvatskom nogometu, neki čelni ljudi, kako se izražavaju i kako nastupaju. Dobro, evo završit ću. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Kolege, znači postoji poslovnički institut replike. Nemojte iz klupe dobacivati, molim vas. Sljedeća replika Đuro Popijač. Izvolite. pripremljen sa sasvim jasnim i očitim ciljem. Dakle, prvo proza i poezija hvalospjevi hrvatskim sportašima to niste nikako mogli naravno i prešutjeti jer je to istina, i onda slijedi obračun sa krovnom sportskom institucijom u Hrvatskoj navodeći niz argumenata kojima ste željeli potkrijepiti evo svoje napade i konačno naravno svoj ton kojim ste ovdje izašli za govornicu, ton optužujem. Dakle, vjerujem da će i predsjednik da će i predsjednik HOO-a to znati argumentirano opovrgnuti. A najveći vam je argument bio u tome i naravno ta Sportska televizija. Da nema nje ne znam što bi i kako bi argumentirali i s kojim povodom ove svoje optužbe. I govorili ste da je glavni argument 0,4% gledanosti. Već je ovdje bilo rečeno, ja vas pitam možete li nabrojiti barem tri emisije HRT-a, recimo 3. i 4. programa? Vi ili bilo koji od vaših kolega? Možete li izreći koji postotak bilo koje emisije koja je gledana, osim evo možda Hrvatskog sabora jer penzioneri vjerojatno gledaju kada se prenose na 4. programu. Po tom kriteriju, već je ovdje izrečeno, kompletni HRT bi trebalo ukinuti, barem na dva mjeseca restrukturirati pa ponovno otvoriti sa nekim novim sadržajem. No međutim, sa vama se slažem u jednom, zapravo da bi ovakav sadržaj trebalo vratiti na HRT i da bi trebalo sve ono što je i nekad bilo barem dostizati tu razinu pokrivenosti raznoraznih sportova

pripremam ga već 4 mjeseca budući da se ova točka nalazi od 12. mjeseca na dnevnom redu i da je već bila u nekoliko navrata pa je skidana. Bilo bi tragično da nakon 4 mjeseca nemam dobro pripremljen govor. I sam sam ga pripremao za informaciju kolegi Boriću. Nikoga ja kolega Popijač ovdje ne optužujem niti ja ikome išta govorim. Ja pričam samo o činjenicama i u mojoj raspravi su navedene neke činjenice. Da ste htjeli slušati mogli ste. Također, nisam rekao da je glavni argument protiv Sportske televizije niska gledanost. Niska gledanost je samo argument da Sportska televizija u budućnosti neće biti isplativ projekt kao što govore gospoda iz HOO-a. Činjenica Činjenica je, opet govorim, da će Sportska televizija do 2016. ovom dinamikom i ovim tempom imati preko 100 milijuna kuna gubitaka, a gledanost od 0,4% nije garancija da će nešto biti drukčije. To je što se tiče gledanosti.

ali smatram zbog ljudi koji su ih obrađivali i pripremali od strane 29. do 48. analitički su vrlo dobro odrađena i obrađena, vrlo precizna i dubinski analitički prezentirana. Prema tome, ta informacija nije točna. Druga je stvar vaše političke odluke u partiji vezano za ovo izvješće a drugo je ono što imamo i analitika samih izvješća. No ja bih volio kad bi upravo s tolikim ulaganjima u gospodarstvu u turizmu imali takve refleksije i takvu promociju. često ste ponavljali u vašoj prezentaciji izvješća a to je da je Olimpijski odbor radio protuzakonito, Olimpijski odbor radio protuzakonito i gospodin Mateša, on danas ne bi sigurno sjedio ovdje nego sjedio bi negdje gdje ne bi bio dostupan hrvatskoj javnosti i nama u Saboru da nam prezentira izvješća. Prema tome, toga nema u izvješću i molio bih da teške riječi koje ste upotrebljavali stoje u nekom izvješću neke nadležne institucije a ne da paušalno ocjenjujemo ovakva izvješća koja su vrlo kompletna i analitički dobro obrađena. Hvala. Odgovor, kolega Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Bubalo, ja sam ukazao da metodologija iskaza financijskog u ovom izvješću po mom mišljenju nije dobra, nije jasno vidljiva. Potrudio sam se pa sam malo pogledao neka izvješća iz prijašnjih godina. Ima dijelova u ovom izvješću koja su copy, paste, koja su ista već osam, devet godina. znači, stalno se ponavlja jedno te isto. O tome sam govorio. Metodologija, ja s njom nisam zadovoljan. Kada se kaže o protuzakonitim radnjama i kažete da gospodin Mateša ne bi danas sjedio s nama da je to točno, ja ne tvrdim da je gospodin Mateša niti bilo tko od njegovih suradnika radio nešto protuzakonito ali je činjenica da je sportska inspekcija svoje nalaze uputila Državnom odvjetništvu RH a to znači da u tim nalazima je nađeno nešto protuzakonito, pa nisu poslali DORH-u da im da pohvalnicu za dobar rad. Ja još nisam čuo da DORH izdaje pohvale na nečiji rad. Znači, očito nešto tamo ne štima. Da li je ili nije, to ćemo vidjeti, to će vrijeme pokazati. Ja zaključujem da možda neke stvari jesu protuzakonite unutra. I rekao sam koje, ali nije dobro izvlačiti iz konteksta moje izjave. Hvala lijepa. Hvala i posljednja replika, Jasen Mesić. Izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Uvaženi kolega, sagledavajući cjelokupni kontekst vašeg izlaganja ne bih se želio ponavljati vezano ono za gledanost 0,4%. Vaša Vlada direktno putem Fonda za pluralizam medija upumpava sredstva medijima koji nemaju nikakvu obavezu proizvodnje sadržaja od javnog interesa, koji nemaju nikakvu obavezu za to zapošljavati dodatno ljude, koji nemaju nikakve potrebe doprinositi niti športu, niti kulturi, niti obrazovanju niti bilo čemu drugome i to ste legalizirali ovdje u Hrvatskom saboru. Recite mi koji to sport je ikada došao u fazu da bude sam ekonomski rentabilan a da mu pri tome nisu pomogli mediji a prije svega televizija, ne postoji, ne postoji, ne postoji na kugli zemaljskoj niti će ikad postojati i zapravo su najveći prihodi uvijek kad se sportu dođe u jednu fazu popularnosti a do tada mu treba pomoći određenim projektom da on putem oglašavajućeg prostora pokuša to raditi, bez obzira što su neke moje kolege i vi govorili da bi to bilo bolje na HRT-u, pa zašto ste onda kolega donijeli onakav ugovor između Vlade RH i HRT-a di ste potpuno gurnuli van iz programskih shema i postotaka sve van, a gurnuli ste van zbog toga da bi dobili besplatni medijski prostor gdje možete gurati druge sadržaje koji odgovaraju u razno raznim političkim čimbenicima na vlasti u RH a koji a koji nemaju ni izbliza gledanost 0,4% i imaju plaće najmanje duplo veće nego bilo koji djelatnik u Hrvatskom olimpijskom odboru ili bilo koji specijalizirani stručnjak koji Hrvatski olimpijski odbor financira. E kolega, da ste tako u tom kontekstu centrirali svoju raspravu onda bi se možda i s dijelovima toga složio a recimo rasprava o HRT-u koju smo čekali godinu i pol, možda bi ju još smislenije i kompleksnije pripremili. **Batinić, Milorad (HNS)** Odgovor kolega Đujić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mesić, ja neću o HRT-u jer to nije tema danas ovdje. Ako niste znali raspravljamo o izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora. Rekli ste da sport nije rentabilan bez pomoći medija. Pa djelom se mogu složiti s vama a da li 30% glazbenog programa na sportskoj televiziji donosi promociji hrvatskog sporta. Pa mene živo zanima koliko nas ovdje zastupnika je i koliko gleda sportsku televiziju. Jedan dio vjerojatno da pa ako gledate onda vidite program tamo. Pa vidite isto šta se prikazuje. Pa vidite da je malo isfrizirani pristup toga o ovim raspravama šta se tamo sve gleda. Nije baš tako. Otvorite sad tu na Internet stranici program sportske televizije pa pogledajte šta je sad na programu, To i opet govorim nije sportska televizija loš projekt i loša ideja ali očito se vodi na krivi način i moje mišljenje ponovno nije mjesto u Hrvatskom olimpijskom odboru, mjesto joj je na HRT-u. Hvala lijepo. **Batinić,

Uvažene zastupnice i zastupnici. Moram priznati da je ovo prvi put da se radi o Izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora da je rasprava u ovakvoj atmosferi i to mislim da meni osobno nije drago ma što to značilo. Ja ću se stoga ograničiti samo na ono što sam čuo u ovom izlaganju što apsolutno ne stoji. Prvo, Hrvatski olimpijski odbor uz državnu reviziju, zadnje mišljenje državne revizije je bilo bezuvjetno, to nikog očito ne interesira ima i svake godine komercijalnu reviziju. Mišljenje komercijalne revizije je za 2012. godinu je bezuvjetno. Osim toga, obavljeni su sljedeći nadzori, Proračunski nadzor Ministarstva financija lipanj, srpanj 2013. fiskalni nadzor, lipanj i prosinac 2013., sportska inspekcija, lipanja, srpanj 2013., obračunski nadzor rokova plaćanja, prosinac 2013. i proračunski nadzor još jednom, proračun 2013., prosinac 2013. Preporuke Ministarstva financija, uvaženi kolega, u proračunskom nadzoru su izmjene i dopune plana HAO-a, uskladiti članak 69. Pravilnika o radu sa propisima koje imaju zaposlenici u javnim službama, uskladiti članak 70. Pravilnika o radu HAO-a sa propisima koje imaju zaposlenici u javnim službama. To su bile preporuke proračunskog nadzora Ministarstva financija. Vi možete stvarno misliti što god želite o Olimpijskom odboru ili meni osobno, ali vas lijepo molim, dok se drugačije ne utvrdi po bilo kome, riječi nezakonitosti i slično, mislim da nisu primjerene. Ja sam 11 godina tu bio s jedne ili s druge strane i nismo tako funkcionirali. Bila je sportska inspekcija, donijela je 8 naredbi. Od tih 8 naredbi mi smo ispunili 7, 8. nismo mogli, odnosi se na Pravilnik o vrednovanju športskih programa Nacionalnih sportskih saveza koji postoji od 2002. godine, ali ga treba, treba O njemu odlučuje skupština i mi ne možemo prisiliti nekog da o tome odluči prije nego što dođe vrijeme. To je jedna stvar. Spominjali ste Hrvatsku olimpijsku akademiju i njena uvjerenja. Pročitat ću vam što kaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u svom dopisu od 01. travnja ove godine, a to je da se usklađivanje obrazovnih programa Hrvatske olimpijske akademije, dakle ustanove za obrazovanje odraslih ne podrazumijeva i ne može dovesti do zaključka kako javne isprave izdane nakon 2008. godine, a koje su izdane temeljem rješenja nadležnog ministarstva nisu važeće. Pa nemojte kolega, mislim to onda nema stvarno smisla. Sportska televizija, u ovom Visokom domu usvojen je proračun za 2014. godinu. Na 735. stranici toga proračuna gdje se opisuju zadaće Hrvatskog olimpijskog odbora stoji financiranje Sportske televizije. Ok, ima li problem? Ima. Hoćemo li probati zajednički te probleme riješiti? Ovisi o vama. Ja osobno mislim da ima puno prostora, da se to može riješiti na jedan koristan, opće koristan način za hrvatski sport. Kolega je još rekao u svojem izlaganju jednu stvar, taj Mateša i ta ekipa tamo, kako ste vi došli. Ja sam kolega došao za vrijeme premijera Račana koji je bio gospodin. Tu je potpredsjednica Paliković, potpredsjednik Zoran Primorac, potpredsjednik Lučano Sušanj, odvjetnici Ante Nobilo, Marijan Hanžeković i čitav niz drugih respektabilnih članova vijeća. Mi nismo politička organizacija niti se tako ponašamo. Hvala lijepo. Gospodine Mateša, ja sam upravo zbog toga dao primjedbu zašto ovdje nema predstavnika Vlade i ja bih molio vas kao čelnog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora da naprosto na ovakvim praktičnim stvarima ukažete koliko su ljudi u zabludi. Ja kada govorim o proračunu, onda kažem da onih 1000 stranica obrazloženja proračuna sa osnovama programskog načela i mjesta da nastaje trošak nitko ne pročita, ali svi vole … raspravljati o tome pa tako i o ovoj Sportskoj televiziji. ono što naprosto mi ovdje sebi trebalo reći i ono što ste vi rekli, jasne i iste kriterije treba imati za korištenje svih javnih novaca, a mi nažalost imamo kriterije kako kome paše i razbacujemo se sa teškim riječima, ali isto tako kako kome i kako kada paše, ali isto tako svi se vole slikati kad netko dođe sa nekog velikog natjecanja sa medaljom. Svi vole biti blizu, svi se vole slikati, a svi istovremeno zaboravljaju kako je mukotrpan i težak rad i koliko novaca i privatnih i javnih je uloženo za jednu takvu medalju. I nije dobro zbog bilo kojeg političkog razloga hrvatski sport koji itekako … sa financijskim problemima i odlascima mladih igrača bacati u blato. Zašto? Zato što ako se jedna stvar ponavlja preko medija, ako se to čuje u saborskoj raspravi, onda to nažalost postaje istina, a ja i dalje tvrdim da onaj tko se, koji je bio sportaš i koji je bio i u sportu s one druge strane, strane, jasno zna koliko roditelji i koliko svi ulažu u taj sport i nije pošteno naspram tih svih ljudi da mi danas o sportu govorimo ovako kako govorimo. Naprosto nije dobro i nije pošteno. Ako netko ima neke interese, onda je njegovo legitimno pravo da za govornicom to jasno kaže, gospodine Mateša, vi i ekipa morate otići, doći neki drugi, ali nemojte govoriti da ste protiv politike u sportu jer ja vam mogu nabrojiti u vašoj Primorsko-goranskoj županiji gdje je politika itekako involvirana u sportu. Nema odgovora na repliku. Sljedeća replika, Alen Prelec, izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Čuo sam jedan podatak, nisam siguran pa evo ako može i pitanje. Da li je moguće da nadzorni odbor Sportske televizije nije zasjedao do prosinca 2013. godine, skoro 3 godine nakon osnivanja? Evo, to je neki podatak koji sam čuo, ne kažem da je točan, samo kažem ono što sam čuo. Hvala. **Batinić, Milorad Sportska televizija, dakle, HAO tv je, društvo se ograniči na odgovornost … na skupštinu, tako da uopće ne može po našem zakonu nema nadzorni odbor. Hvala. Molim vas, nemojmo dobacivati s klupe. Sljedeća replika, Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Prvo se pitam, ne znam kome je kolega Šuker maloprije replicirao, da li meni ili gospodinu Mateši, budući da je cijelo vrijeme gledao u mene i da je spominjao Primorsko-goransku županiju, Gospodine Mateša, gospodine Mateša ne mislim ja ništa loše ni o vama, ni o vašim suradnicima u Hrvatskom olimpijskom odboru. Veći dio moje rasprave temeljen je na, temeljen je na, evo imam ovdje vi ste meni citirali oko uvjerenja Olimpijske akademije, znači mi ovdje imamo mišljenje Vlade Republike Hrvatske na ovo vaše izvješće koje je negativno. To smo dobili svi zastupnici, imate i na web stranicama Hrvatskog sabor. Ja ću sada samo citirati, budući da ste vi meni za Sportsku akademiju citirali zadnji, znači stranica 4., zadnje poglavlje: "Zaključno, Vlada Republike Hrvatske napominje da je samostalni sektor za inspekcijski nadzor ministarstva prosvjetna inspekcija obavio inspekcijski nadzor u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji o čemu je sastavljen zapisnik o inspekcijskom pregledu, te da je doneseno rješenje od 15. ožujka 2013. godine. Također, potrebno je napomenuti da je u prosincu 2011. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provela i stručni nadzor u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji. Navedeni nadzori upućuju na nezakonit način izdavanja javnih isprava, a povjerenstvo za stručni nadzor konstatiralo je da ustanova vodi samo podatke o ustanovi a ne vodi evidencije o programima polaznicima i radnicima ustanove itd. Znači nisam ja, nezakonito to lupa, moj dojam ili tako nešto, to vam piše u mišljenju Vlade Republike Hrvatske na ovo vaše izvješće iz 2012. godine kao jedan od argumenata zbog čega je mišljenje Vlade negativno. Pa mi sad vi recite, znači ako ovdje piše da radite nezakonito to nisu moje izmišljotine.

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 01. travnja 2014. predmet priznavanja uvjerenja Hrvatske olimpijske akademije, očitovanje daje se potpisano od pomoćnika ministra za sport. Prema tome, nemojmo na tome graditi ništa, očito u vrijeme kad je to mišljenje Vlade dato okolnosti tumačenja tih propisa su bile drugačije. Sad je očito to nešto drugačije. Ja, niti ja, niti bilo tko drugi, niti vi ako mi dozvolite ne trebamo na tom gradit ništa. radi se o čitavom nizu trenera, stručnih ljudi u sportu koji nama trebaju u sportovima gdje se ne možete obrazovati na našim visokoškolskim ustanovama i toliko. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ima Kluba nacionalnih manjina Veljko Kajtazi. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege u ime Kluba nacionalnih manjina kao i osobno snažno podržavam rad sportaša i njihovih trenera koji postižu vrhunske rezultate kako u zemlji tako i u svijetu. Koristim ovu priliku da čestitam svim sportašima na sudjelovanju na Zimskim olimpijskim igrama, a posebice Ivici Kosteliću na osvojenoj srebrnoj medalji. Također sam iznimno ponosan na malenu ali značajnu ulogu pripadnika nacionalnih manjina u hrvatskom sportu. Hrvatski olimpijski odbor uistinu radi na velikom broju aktivnosti koje unaprjeđuju i promoviraju hrvatski sport. Međutim, moram iskazati nezadovoljstvo radom Hrvatskog olimpijskog odbora u određenim područjima. Iako je već travanj 2014. mi tek sad raspravljamo o izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora za 2012. godinu. Svjestan sam procedure izrade cjelogodišnjih izvješća i rasporeda tema po sjednicama Hrvatskog sabora, no svakako bilo bi korisnije kad bi se preporuke i primjedbe iznesene u rasprave mogli iskoristi u tekućoj godini što sad nije slučaj. Ukupni prihod Hrvatskog olimpijskog odbora u 2012. godini iznosi 131 440 000 kuna što predstavlja porast od preko 6 milijuna kuna u usporedbi sa prijašnjim godinama. Rashodovna strana od gotovo 139 milijuna kuna zabrinjavajuća te svakako treba raditi na smanjenju deficita od preko 7 milijuna kuna. Radi se uistinu o velikim sredstvima koji se dodjeljuje Hrvatskom olimpijskom odboru te je važno da je proces trošenja novaca poreznih obveznika transparentan i efikasan. Hrvatski olimpijski odbor je vjerojatno najvažnija sportska institucija u Republici Hrvatskoj, te za sve sportaše je kao i ugled naše zemlje bitno njeno korektno i transparentno poslovanje. Kao dugogodišnji profesionalni sportaš, te običan građanin koji prati medije i nisam u potpunosti uvjeren kako je Hrvatski olimpijski odbor u proteklim godinama ispunjavao spomenute zadaće na tako visokoj razini. Izrazito mi smeta činjenica da Hrvatski olimpijski odbor u svojem izvješću za 2012. godinu navodi programsko izvješće Sportske televizije dok na 74 stranice, i nismo u mogućnosti jasno i pregledno vidjeti koliko je točno novaca, te na kakav način potrošeno za sad gotovo propali projekt Sportske televizije te mislim kako je žalosno da su milijuni kuna proračunskih sredstava potrošeni na taj neodrživi projekt. Tome svjedoči i neobavljanje ugovora za većinu zaposlenika na Sportskoj televiziji nakon 31.12.2013. godine. Osobno ne mislim kako je Sportska televizija bila loša ideja, međutim ta ideja nije bila razrađena te se nije trebala realizirati na ovakav način, te i u ovom trenutku. Na kraju su deblji kraj opet izvukli sportaši koji su dobili manje sredstava a naročito su bili zakinuti mali sportovi koji i inače u našem društvu i nisu posebno praćeni i financirani unatoč izvrsnim rezultatima koje postižu. Kao dugogodišnji karatista svjestan sam stanja u malim sportovima u Republici Hrvatskoj koji najčešće nemaju dovoljno financijskih sredstava kako bi kvalitetno trenirali i natjecali se na međunarodnim turnirima. Posebno je problematično da upravo ti sportaši na međunarodnim turnirima postižu vrhunske rezultate, osvajaju veliki broj medalja te na takav način i promoviraju našu zemlju. …/Govornik se ne razumije./… savez kojim nije dopušteno da bude niti pridruženi član Hrvatskog olimpijskog odbora što svakako nije pravedno s obzirom na velike rezultate koje taj savez postiže u zemlji i inozemstvu. Već nekoliko godina taj savez pokušava postati pridruženi član kako bi poboljšao svoj status a što bi u konačnici poboljšalo rezultate sportaša koji se bave tim sportom. Međutim, to nisu jedini problem koji muči male sportske saveze u Republici Hrvatskoj. Brojni bivši kolege, treneri i profesionalni sportaši često me upozoravaju o netransparentnim, nedozvoljenim i djelomično nelegalnim aktivnostima koje se događaju u takvim savezima. Na takav način gubimo mnoštvo sredstva koja ne budu upotrjebljena za trening i natjecanje što nije u ničijem interesu. Ne mogu se ne osvrnuti na stanje Hrvatskog karate saveza kojim je od strane Hrvatskog olimpijskoj odbora dodijeljeno u 2012. godini gotovo milijun i pol kuna što se na prvi pogled ne čini mnogo ali takvi sportski savezi koji se financiraju preko Hrvatskog olimpijskog odbora ima gotovo 90 kojima je dodijeljeno 100 milijuna kuna. Tim sredstvima treba nadodati i članarine, licence i razne takse koje plaćaju pojedinci i klubovi. Svakako treba proraditi na transparentnost tih sredstava. Osobno sam upozoren od strane sportaša i trenera na nedozvoljeno postupanje karate saveza. Radi se o savezu koji ne poštuje vlastite pravilnike o prijelazu sportaša, natjecatelja iz jednog kluba u drugi klub. Takvim manipuliranjem fiktivno se prebacuju natjecatelji iz kluba u klub kako bi se preko Hrvatskog olimpijskog odbora ostvarilo pravo na veća sredstva i pravo na plaćene trenere. Nekima se, karate klubovi dopuštaju da registriraju natjecatelje bez ispisnica i propisanih odšteta čime krše vlastite pravilnike. Nadalje, netransparentan je način na koji se angažira profesionalni …/Govornik se ne razumije./… karate klubova a financirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Karate savez od 1997. godine ima istog predsjednika koji je ukinuo pravilo da se može imati samo dva predsjednička mandata. Nepotizam i osobne privilegije u nekim sportskim savezima poput karate saveza dosegli su toliku razinu da su se stvorili pravi obiteljski biznisi a koji crpe novce poreznih obveznika. Radi se o moralnom i zakonski upitnim procedurima kakvih ne bi smjelo biti u organizacijama financiranim od strane države i poreznih obveznika. Sigurno je kako ova institucija nije samo ograničena na karate savez već i na slične primjere možemo naići i u drugim od gotovo 90 sportskih saveza. Na takav način gubimo milijune kuna koji su namijenjeni sportu, sportašima i trenerima. Poticanjem nepotizma negativno utječemo na odabir najboljih sportaša te uspjeh našeg sporta u zemlji i inozemstvu. Hrvatski olimpijski odbor svakako treba uvesti niz kriterija i pravilnika o dodjeljivanju sredstava ali što je najbitnije treba uvesti efektivne kontrole potrošnje kako bi izbjegli i najmanju mogućnost zloupotrebe sredstava. Također treba prisiliti i sportske saveze da donesu pravilnik o funkcioniranju koji će omogućiti da sportski savez uistinu radi za dobrobit sporta i sportaša. Također, ispravno funkcioniranje sporta bitno je za javno zdravlje ali i promicanju naše zemlje jer je to u interesu nacionalnih manjina kao i svih građana Republike Hrvatske. Hvala vam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike prijavljene. Mile Horvat, izvolite. Zahvaljujem se. Kolega Kajtazi vi ste uvodno i sada na kraju spomenuli značaj, doprinos pripadnika nacionalnih manjina u razvoju sporta Republike Hrvatske. da i ja mislim da je tako i da je njihov značaj bio velik. I naravno da mislim da nacionalne manjine ne treba spominjati u kontekstu sporta, dakle imamo građane, sportaše, sposoban sportaš, dobar sportaš ili loš sportaš. Međutim, svaka medalja ima i avers i revers pa i ova činjenica. vama je vjerojatno poznato ime Ilije Smoljenovića. Da podsjetim, to je slavni karataški …/Govornik se utemeljitelj Karate kluba Tempo u Zagrebu, osvajač brojnih medalja, priznanja, najuspješniji trener hrvatskog karatea, nekadašnji predsjednik Hrvatskog karate saveza, jedan od najvećih sudaca svjetskog karatea, odgajatelj generacija zagrebačkih karataša, sudionik preko 50 svjetskih, europskih prvenstava, nosilac crnog pojasa peti dan. I šta se dešava? '91. netko konstatira da je on Srbin, i naravno četnik i izbacuju izbacuju ga iz Hrvatskog karate saveza sa ovom etiketom koju sam rekao. Zabranjuje mu se da više bude u prilici predstavljati hrvatski karate sport u svijetu i tako je do dana današnjega. A Tempo slavi 40 godina postojanja a on ga je osnivao. O toj stvari se nije oglasio niti Hrvatski karate savez do danas a niti ni Olimpijski savez. Dakle, ništa nije rekao o tom slučaju kao što ništa nije rečeno ni oko slučaja doživotne diskvalifikacije sa zabranom obavljanja trenerskog i drugih poslova u karate športu presuda od '95. godine poznate ime Veljko Kajtazi? To je naš uvaženi kolega saborski zastupnik. Prema tome. Za očekivati je da će bar biti pokušaj rehabilitacije ovakih slučajeva a ima ih mnogo i u mnogim sportovima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Točno da mi je poznat gospodin Ilija Smoljenović jer poput Ilije bilo je još puno njih koji su tada kažnjeni i od tada do danas nisu skinute te te doživotne suspenzije. Ne znam zbog čega, ja osobno znam za sebe koji sam isto tako bio doživotno zato što sam samo bio drugi i drugačiji, zato što sam bio bivši oficir JNA, zato što sam imao puno klubova, puno djece i bio sam jako uspješan, za drugo ne znam. Ali ja se nadam, ja se nadam da te suspenzije koje su osim mene gospodina Ilije i još neke, da će se poslije 20 i nekoliko godina da bi trebale biti ukinute. To je jedno. Drugo, mislim da …/Govornik se

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Kajtazi vi ste moram priznati pratio sam vaše izlaganje ali nisam sve najbolje razumio, pa me potaklo na ovu repliku nakon što je kolega Đujić govorio na način braneći Vladu da bi mu pozavidio i sam doktor Željko Jovanović, ministar sporta čiji se rukopis vidi i u mišljenju Vlade. Vi ste govorili o malim sportovima i iskoristili ste dio vremena i za promociju svoga sporta što je svakako i dozvoljeno i simpatično. Ali upravo u tome ste čini mi se napravili jednu veliku logičku pogrešku. Tko će bolje od neke specijalizirane televizije dati dati priliku tim malim sportovima da neću reći steknu pravo građanstva ali da dobiju na ugledu, da dobiju na interesu i konačno da privuku mlade da se bave tim tzv. malim sportovima. Pa ja mislim da je jedan od razloga za osnivanje Sportske televizije bio upravo taj da i drugima osim ovim nogometašima koje stalno slušamo, da i drugima daju priliku da budu prisutni u hrvatskoj javnosti. A kad već branite ako sam dobro razumio Vladu jer tvrdite da njeno mišljenje, negativno mišljenje je utemeljeno mada imate i mišljenje mjerodavnog saborskog odbora koji je potvrdio i prihvatio ovo izvješće onda ću vas upozoriti da budete oprezni jer ova Vlada kad već govori o zakonitosti rada morala bi znati da je čak i protuzakonito formirala inspekcije u ovom slučaju prosvjetne koje su obavljale inspekcijski nadzor u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji jer one ne mogu biti samostalni sektori u okviru ministarstava. To je protivno Zakonu o sustavu državne uprave, pa kada … …/Upadica Batinić: Hvala./… … pozivaju druge na red, trebali bi prvo uvesti red u svom vlastitom ministarstvu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Kajtazi. Izvolite. U mom samom izlaganju ja nisam rekao, ja sam rekao da Sportska televizija je dobra ideja ali nisu razrađeni. Mislim da i dalje ja to tvrdim. To je jedno. A dok, što se tiče samog malog sporta točno, htio sam na neki način dati do znanja šta se zbiva i šta se dešava u malim sportovima jer mislim da Hrvatski olimpijski odbor nema dovoljno nema dovoljno uvid šta se sve dešava. I mislim da je ovo krajnje vrijeme da se, da Hrvatski olimpijski odbor točno nešto poduzima imajući u vidu da se radi o ogromnim sredstvima, a kad se radi o Hrvatskom karate savezu mislim da najbolje i odlično poznajem imajući u vidu da se bavim 40 godina i da iza sebe imam značajne rezultate u (HNS)** Hvala i vama. Za riječ se javio gospodin Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Izvolite. Uvaženi gospodine zastupniče samo dvije kratke napomene. Ako gledate izvješće o kom govorimo za 2012. godinu onda vas, skrećem vam pozornost na stranicu 17. Lijepo Lijepo vas molim otvorite pa pogledajte koje sve sportove je Hrvatski olimpijski odbor financirao u razvojnim programima za 2012. godinu. Judo, triatlon, squash, taekwondo, govorim samo o malima, skokovi u vodu, ronjenje, rock n' roll, planinarstvo, mačevanje, klizanje, kajak, jedrenje to je veliki sport, boćanje, biaton. Dakle, čitavu lepezu malih sportova. Pa nemojte misliti da je slučajno neki dan su naše djevojke u badmintonu došle do sportskog uspjeha kakav Hrvatska ne pamti, da smo slučajno imali mačevaoca u Londonu, da nam je slučajno judo među najboljima u Europi. Nije to zasluga niti Mateše, niti Olimpijskog odbora, ali djelomično sustava koji postoji gdje se financiraju treneri, sportaši, razvojni programi. Molim vas gdje su to smanjene stipendije? Kome? Od kud vam uopće taj podatak da su smanjene stipendije sportašima? To jednostavno nije točno. Drugo, ni jedna lipa proračunskog novca nije otišla za projekt televizije, ni jedna lipa nego samo naši vlastiti prihodi. Hvala. Imamo dvije replike. Alen Prelec. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja sam pitao prije gospodina Matešu da li je bio Nadzorni odbor hrvatskog, odnosno SPTV-a. Pošto je financijska inspekcija utvrdila nepravilnosti koliko znam da je na Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora dala se inicijativa da se osnuje Nadzorni odbor Sportske televizije. Gospodin Mateša me ne sluša, pa ću evo vratit se natrag. Da. Znači na Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora je dana inicijativa da se osnuje nadzorni odbor Sportske televizije. Čak štoviše, mislim da je bila inicijativa da predsjednica tog nadzornog odbora bude gospođa Pavliković Gruden koja sjedi pokraj vas. Zašto se nije onda na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora osnovala taj nadzorni odbor? jer to, to je točno što ste rekli. Inicijativa postoji i on će biti osnovan i registriran kao što to priliči hrvatskim zakonskim propisima. Za sad nije registriran još u …/Govornik se ne razumije./… sudu. Prema tome, ne mogu reći da postoji i da djeluje. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Evo dozvolite mi samo da citiram Sportske novosti. "Budući da je HOO jedini jamac svih obveza Sportske televizije jasna je naša zabrinutost za buduće financiranje sportskih programa nacionalnih saveza, posebice jer su sportašima tijekom 2013. godine zbog ušteda već smanjene stipendije." Evo, mogu vam kopirati i mogu vam dostaviti. A inače što se tiče malih sportova ja sam naveo da je i karate također financiran i da je dobio milijun i pol ali stvar je u tome što određene takse, članarine i licence koje Hrvatski karate savez dobiva ne raspolaže i nisu transparentno utrošeni. Hvala. Hvala. Raspravljamo o Izvješću 2012. godine. Izvolite predsjedniče. **Mateša, Zlatko** Meni je stvarno teško polemizirati sa Sportskim novostima, ali mogu vam reći ono što su podaci službenih izvješća i ono što je verificirala komercijalna revizija. O tome mogu govoriti. Inače, što se tiče pisanja Sportskih novosti, o tome bi mogla bit posebna sjednica. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. Krešimir Bubalo u ime Kluba zastupnika HDSSB-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine Mateša sa suradnicima pozdravljam vas. Kolegice i kolege pred nama je Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2012. godinu i volio bih da imamo već Izvješće za 2013. na našim klupama ali vidimo da se izvješće kiselilo mjesecima prije nego što je došlo u saborsku raspravu, a vjerojatno je razlog da da 6, 7 ili 10 inspekcija dođe prije u Olimpijski odbor pa jedno 10 vjerojatno i na Sportsku televiziju pa sad kad vidimo da ništa te inspekcije nisu našle eto došlo je i to izvješće na naše klupe. Naime, ja bih volio u ime kluba HDSSB-a da mi danas raspravljamo o Olimpijskom odboru i stanju u 2013., a još bih više volio da je ministar ovdje pa da kaže koju rečenicu možda oko strategije našeg sporta s posebnim osvrtom na 2016., a ne dao Bog da netko razmišlja u Vladi možda i o 2020. A znamo svi da 2016. će brzo doći i sigurno da želimo i imperativ treba biti i Olimpijskog odbora, ali i nas koji ovdje sjedimo ali i svih naših Hrvata da osvojimo broj olimpijskih medalja i da budemo uspješni 2016. kao što smo bili 2012. upravo 2012. bila je najuspješnija godina hrvatskog sporta. Gledajući ulaganja koja smo imali u hrvatski sport 2012. kako Olimpijski odbor ali isto tako kada analiziramo ulaganja po županijama, gradovima i jedinicama lokalne i regionalne uprave onda vidimo da je tu multiplikator itekako dobar, da se hrvatski sport ali i Hrvatska država promovirala uz minimalna sredstva na jedan dobar način. Ali želim reći da ulaganje u sport vam je uvijek dugoročno, čak dugoročnije od naše poljoprivrede o kojoj često pričamo u Slavoniji i Baranji jer kad ulažete u sport ulažete u mlade ljude. Treba 10-ak godina da bi došli do vrhunskih rezultata, nekad i više, i sigurno da taj put nije lagan ni za obitelji takvih sportaša, ni za jedinice lokalne i regionalne uprave, a sigurno da kad gledamo i ova izvješća vjerujem da bi i Olimpijski odbor volio da ima više sredstava na dispoziciji kako bi lakše isfinancirao sve one potrebe koje imamo u športu. To je jasan znak da trebamo raspraviti i o Strategiji ulaganja u sport jer gledajući, netko je maloprije spominjao mecene u RH, njih gotovo da nema i kad gledamo ovo financijsko izvješće onda vidimo da 10-ak posto ili čak i nešto manje su izvorni prihodi Olimpijskog odbora, ostalo ide putem kladionica i na ostale načine. Ali to je znak da se hrvatski porezni sustav mora mijenjati i prilagođavati kako bi doista došli do mecena koji žele ulagati i u sport i u kulturu i u druge segmente društvenog života. Hrvatski olimpijski odbor je … /Govornik se ne razumije./… i nevladina organizacija i onda kada gledate izvješća s lijeve strane, kada se sluša da Vlada nije prihvatila izvješće i kada vjerojatno ova većina s lijeve strane će imati dovoljno ruku možda da ne prihvati ovo izvješće iako je ono financijski i analitički dobro odrađeno, a onda možemo reći da je u pitanju politika ili politička odluka SDP-a da ne prihvati ovo izvješće. No koje su sankcije ako ne prihvate to izvješće? Ja bih rekao nikakve. nikakve. Jer upravo sportaši odlučuju i tko će biti predsjednik Olimpijskog odbora, i to je dobro. Sportaši trebaju odlučivati o sportu, politika treba gledati kako pomoći sportu i kako stvarati i proizvoditi jer vidimo da u gospodarstvu nismo baš dobri i ne proizvodimo. Ali onda barem u sportu dajmo si truda, tražimo zajednička rješenja kako bi pomogli sportu kako bi on bio što bolji i imao što bolje rezultate. Hrvatska je mala zemlja i sigurno da je veliki uspjeh biti na Olimpijskim igrama na 25. mjestu po broju osvojenih medalja. Ja želim čestitati svim sportašima, svim trenerima ali i svim ljudima koji brinu o tim sportašima, upravo u našoj zajednici, u Olimpijskom odboru ali i u svim jedinicama lokalne i regionalne uprave. Ono što nas brine iz Slavonije i Baranje vidljivo je, maloprije sam govorio pod nekom drugom točkom, i o ulaganju kapitalnom u investicije u Slavoniji i Baranji. No kada pretočimo to i u sport i u kulturu i sve segmente društvenog života onda vidimo da ta ulaganja nisu ravnomjerno raspoređena u RH i sigurno da priželjkujemo za vrhunske sportaše da imamo i vrhunske uvjete u svim dijelovima RH iste da imamo uvjete u Slavoniji i Baranji kao što imamo u Zagrebu. Da nam se vrhunski sportaši ne moraju seliti kako prema Zagrebu ali isto tako često smo svjedoci da upravo oni najbolji odlaze iz RH. Gledajući Gledajući naš Olimpijski savez, gledajući izvješća, onda moramo prije svega reći da treba odvojiti profesionalni sport od amaterskog sporta. Olimpijski odbor sigurno posebnu brigu vodi i planira i želi što više medalja, što više vrhunskih športaša, no upravo nama je bitna ta strategija

u ovih 24 godine sigurno da je naj prepoznatljivima upravo po vrhunskim športašima, sportskim dosezima i sportskim rezultatima. I gledajući naš profesionalni sport, možemo reći da je potrebna izmjena zakonskog rješenja kako bi oni koji ulažu u profesionalni sport doista imali razloga ulagati u profesionalni sport no mi trebamo također posebnu brigu voditi od djece, od osnovne škole, srednje škole jer to su godine kad se regrutiraju upravo izvlače djeca, usmjeravaju po klubovima i tu nam treba još bolja selekcija, još bolji rad u svim segmentnima. ono pitanje koje se provlači danas a to je kakva su mišljenja dal revizije koje su prošle i po olimpijskom odboru ali isto tako i po sportskoj televiziji. Vidimo da su ta bila mišljenja pozitivna. ono što se postavlja pitanje da li je potrebna sportska televizija ili ne u RH? Ja sam mišljenja da je sportska televizija potrebna no mislim da je potrebno i zatvarati financijsku konstrukciju za sportsku televiziju. Pa gledajući da plaćamo pretplatu na HRT-u onda sigurno da je potrebna suradnja HRT-a i sportske televizije na jednoj višoj razini ako je to nacionalni interes a sigurno treba biti nacionalni interes i promocija malih sportova često gledajući HRT vidimo ligu prvaka ali ne vidimo one manje atraktivne sportove a sigurno da ta je promocija bitna jer ako nešto nije bilo na televiziji nije se ni dogodilo. Televizija nije jeftina igračka, prema tome na Vladi je da li odluči da li nam treba sportska televizija ili ne ali i Sabor itekako ima šansu i mogućnost usmjeriti i ta promišljanja u Hrvatskoj Vladi, da li nam je potrebna sportska televizija ili ne, potrebna je. Kada gledamo način financiranja onda vidimo da je HABOR financirao upravo olimpijski odbor i pozdravljamo tu odluku. isto tako bitno je upravo da svatko izvršava svoju i financijsku obvezu i svako da tko je preuzeo obvezu u idućem vremenu ne koristi jamstva. Ja vjerujem da će se iz ovo djela koji je Olimpijski odbor sam uprihoduje moći isfinanacirati sportska televizija, očekujem i od gospodina Mateše evo da nam u tom djelu da informacije šta su njegove prognoze za iduće vrijeme. Znam da ni jedan takav projekat se ne radi bez biznis plana i sigurno poslovne banke u ovom slučaju je to PBZ ne odlučuju napamet, uvijek odlučuju da li je nešto dobro ili loše, ocjenjuju biznis plan i vjerujem nakon njihove ocjene da su dobro procijenili da sportska televizija ima šansu i komercijalizacije u RH i da postoji interes upravo za takvom televizijom. No pitanje koje nam je u sportu itekako važno a to koliko ljudi žive od sporta a koliko živi za sport. Pa gledajući profesionalizam znamo da dosta ljudi koji žive od sporta u amaterskom sportu bitno nam je da regrutiramo ljude i da imamo što više ljudi koji žive za sport, koji žive za djecu i takvih edustijasta imamo na terenima doista divnih ljudi. Takve treba isticati i takve treba promovirati pa i na takvoj televiziji koja se zove sportska televizija. Iako gledajući i iz financijska izvješća koja su nam dostupna sportske televizije možemo reći da prošle dvije godine poslovali su negativno no vjerujem da će to, da se to uklapa u njihov biznis plan i da od 2016. ćemo imati sportsku televiziju koja će djelovati pozitivno pozitivno upravo u interesu i sportaša i dostupnosti informacija kada su u pitanju dosezi i na sportskim natjecanjima ali isto tako i Hrvatska liga i Hrvatski sportaši. Žao mi je što danas nema ministra Jovanovića jer ministar je krenuo kaže u isušivanje močvare. U dvije godine svog mandat on tapka na mjestu i svojoj nesposobnošću stvar razdor upravo u resoru svojem, u pitanju je znanost, obrazovanje i ono što je isto tako važno, to je sport. Gledajući odašiljanje njegovih izjava nakon sjednica Vlade ali i uspoređujući to s ovim izvješćima koja su dostupna onda vidimo da je ministar odašiljao poruke koje ne pišu u tim izvješćima. Prema tome, izvješća ukazuju da je Hrvatski olimpijski odbor korektno radio, da nije bilo nekih zamjerki upravo na njihov rad a i također svjedoci smo da možemo iščitati i izvješća, malo prije sam spominjao ovih 20-tak strana kad su u pitanju izvješća olimpijskog odbora koje su vrijedni ljudi radili, koji to rade godinama. Prema tome, ako nešto postoji a možda ovaj Hrvatski sabor to ne zna onda je Vlada dužna upoznati Hrvatski sabor na zastupnike koji ovdje raspravljamo o ovoj temi jer često se slušala riječ protuzakonito. U izvješćima i dostupnim izvješćima koje smo imali mogućnost pogledati i van ovog izvješća koja su dostupna na našim klupama ne vidimo nigdje da je bilo nekih nepravilnosti koje jasno ukazuju na korištenje sredstava ne namjenski ili nešto slično. Prema tome, Klub HDSSB-a gledajući i financijsko izvješće ali i gledajući koliko je broj medalja i što je to napravljeno kad govorimo o hrvatskom sportu u 2012.moramo dati pozitivan pozitivan odgovor i glasati za takvo izvješće upravo zbog sportaša ali i zbog izvješća koje je na našim klupama. No često ovih dana bombardirani smo putem raznih medija. Recimo jedan od naslova, kaže sportašima ne pokrivaju pripreme a na račun sportske televizije uplatili 610 tisuća kuna. Pa volio bih evo da čujemo i objašnjenje gospodina Mateše, da li su takvi naslovi točni ili nisu, prema tome i mi tragamo za odgovore na postavljena pitanja u medijima jer često vidimo da činjenice koje dobivamo na klupe razlikuju se od medijskih naslova koji ponekad možda su naručeni ili su u interesu upravo da se oblati ono što se oblatiti ne može. Prema tome izvješća su korektno napisana, izvješća ukazuju da je Olimpijski odbor dobro radio, naši sportaši da su osvojili veliki broj medalja, promovirali RH, čestitamo im na tome, a Hrvatskoj Vladi postavljamo pitanje, ako nećete Sportsku televiziju, onda tražite da se ona ukine, ali naše je mišljenje u klubu HDSSB-a da treba bolja suradnja između HRT-a i Sportske televizije upravo radi promocije i našeg sporta i naših sportaša, a promocija sporta nam je potrebna, potrebno je usmjeravati djecu od najmanje dobi, i sam imam četvero djece i sigurno želim da se bave sportom, da svoje slobodno vrijeme provedu u sportu. Ali zato i ministra Jovanovića pozivam, često govori o prehrani djece u najranijoj dobi, mislim da je to dobro, bitno je što nam djeca jedu, ali još važnije da kao nekad što smo imali, da nastavnici tjelesnog odvajaju djecu već u najranijoj dobi, usmjeravaju ih prema klubovima jer upravo u toj najranijoj dobi često imamo djece koja nisu usmjerena, izbornih predmeta nema i malo se naši profesori bave upravo s tim izvannastavnim aktivnostima, tu treba pronaći prostora i financija u resornom ministarstvu da se pomogne i tim profesorima kako bi još bolje selektirali djecu od najranije dobi. Prema tome, klub HDSSB-a podržava ovo izvješće i želimo samo reći, Sportska televizija je potrebna, ali potrebna je još bolja suradnja sa HRT-om. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Prelazimo na replike. Branko Vukšić, izvolite. Uvaženi kolega Bubalo, u svom izlaganju pitali ste se kako financirati Sportsku televiziju, sasvim sigurno da je Sportska televizija potrebna i da, prije su neki kolege spominjali što ima u SAD-u, što ima u Njemačkoj, Norveškoj, ne znam koje sve zemlje, mislim licemjerno se je uspoređivati sa tim sustavima, tim državama i njihovim novcem jer ovdje je u pitanju novac. Sasvim sigurno da Vlada treba naći model kako financirati sport, kulturu i umjetnost. Svojim rigoroznim zakonima, pod navodnicima rigoroznim zakonima u kojim se destimulira …, neće se ništa postići. Mi trebamo ozbiljno porazgovarati o tome jer ćemo sve, umirat će i kazalište, umirat će umjetničke skupine jer nitko više neda kunu zbog toga što mora još plaćati iber svega i ono što sve plaća, još mora biti kažnjen što je dobrotvorno. To neće. Znači stimulirati … Vi ste spomenuli isto tako isušivanje močvare, isušuje se, jedino se isušuju džepovi građana, to je bila samo jedna, jedan propagandni trik ministra Jovanovića, isušio je znanost, isušuje školstvo, isušuje sve čega se takne jer je nesposoban ministar. Vi ste o nezakonitom poslovanju govorili, nekoliko puta ste spomenuli nezakonito poslovanje, u mišljenju Vlade se spominje nezakonito poslovanje. Mislim da je to je to dijeljenje etiketa bez ikakvog traga, netko misli pa što ne pošaljete DORH, što ne kažete što je nezakonito i što ne kaznite što je nezakonito. nezakonito. Mislim da se Vlada ne smije na taj način igrati i lijepiti etikete da je netko nepošten, a da to ne dokaže kao protupravno i nezakonito. Ono što je protupravno i nezakonito treba kazniti i onda djelujte, neka pravna država djeluje, a ne da se lijepe etikete. Hvala. Odgovor kolega Bubalo. nigdje se tako dobro nije oplemenila ta sredstva kao u sportu, prema tome treba čestitati svim sportašima, ali i Olimpijskom odboru na dobro utrošenim sredstvima. No ono što nas brine da nema jasne strategije u sportu, da nema upravo kada govorite o mecenama i ljudima koji žele pomoći i kulturu i sport, da nisu stimulirani, dapače oni su destimulirani i maloprije ste govorili o isušivanju močvare. to se vrlo lako riješi ako mislite negdje da je močvara, mi znamo u Slavoniji i Baranji kako se to radi, upravo kada govorimo o kanalima i kada govorimo o uljepšavanju prostora, prema tome ovdje je upravo u pitanju isušivanje džepova, smanjivanju potrošačke košarice nas Hrvata, ljudi koji žive na ovim prostorima, puno se lošije živi nego prije 3 godine i upravo to isušivanje osjećamo svakodnevno u razgovoru po terenu sa našim sugrađanima, posebno u Slavoniji i Baranji, ljudima koji vrlo teško žive. No najlakše je zalijepiti etiketu pa se ti peri. Prema tome, u ovim svim izvješćima nismo vidjeli da te etikete ima mjesta, prema tome ja bih volio da ona lijeva strana kaže gdje je to mjesto, da se to detektira i ako netko nije dobro radio da se sankcionira. No moram priznati ja to u ovom izvješću nisam vidio. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Alen Prelec. Izvolite. Evo, kolega Bubalo, vi ste puno toga govorili, jasno s nečim se slažem, s nečim se ne slažem, ali moram reći jednu činjenicu. Vi govorite da u sportu bi trebalo biti više sportaša, a manje politike, mislim da se svi slažemo oko toga, ali ajmo sada reći onda, imamo Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora koje ima 17 članova. Od tih 17 članova 1 je predstavnik Hrvatskih olimpijaca i 1 je predstavnik komisije sportaša, od 17 članova. Znači, govorite nešto da jesmo za sportaše, a dat ćete podršku ovakvom izvještaju. Jel to točno? Mislim, ja mislim da su danas u sportu, nažalost neki sportovi i sportaši su marginalizirani. Danas u novinama, imamo novine pune funkcionera, evo …, četiri saveza traže … smjenu sud Mamić utječe na nezdravo ozračje, Čop pisac pisma ima informatore u mojim redovima. Govorimo o sportu, a najviše se piše o funkcionarima, o političarima u sportu. Kolega ja isto zagovaram to da bude šta više sportaša u sportu i mislim da je to dobro, ali isto tako znamo da nekad političari, posebno u jedinicama lokalne, regionalne uprave znaju pomoći sportu, posebno oni koji su bili u sportu prije. Prema tome, imate ljudi koji se bave politikom a bili su u sportu prije i znaju probleme sporta. Prema tome, takve ljude ne treba zanemarivati. Ali ja bi isto volio kad bi ministar Jovanović primao češće sportaše, posebice vrhunske, promovirao ih. A zašto ministar Jovanović nije primio i izaslanstvo Olimpijskog odbora u prošlim mjesecima nego šalje poruke putem medija. Mislim da to nije dobro upravo za hrvatski sport, treba sjedati, pa ako mu smeta Mateša, neka mu otvoreno kaže Mateša smetaš mi i makni se. Ali to nije poruka, jel upravo gospodina Matešu su izabrali sportaši. imperativ treba da sportaši biraju ljude koji ih žele, koje žele na čelu Olimpijskog odbora. Prema tome, u prošlim tjednima upravo ste kroz medijske istupe imali usmjeravanje sa sporta na politiku, a upravo o tome nismo doprinijeli mi ovdje u Saboru nego ministar Jovanović. Hvala. Sljedeća replika Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bubalo pažljivo sam slušao vašu raspravu, bilo je tu svega, s nekim stvarima se i ja slažem. Ali ja ću se osvrnuti samo na dvije stvari. Vi ste rekli da vjerujete da će se Sportska televizija do 2016. godine moći isfinancirati iz vlastitih sredstava i da banke ne bi financirale taj projekt da on nije isplativ. E sad, banke kreditiraju taj projekt na temelju jamstava Hrvatskog olimpijskog odbora, a opet košto sam i ja govorio u svojoj raspravi procjena ako se ovom dinamikom nastave gubici, gubici Sportske televizije u 2016. godini iznosit će 113 milijuna kuna, što je cijeli godišnji proračun Hrvatskog olimpijskog odbora zajedno sa prihodima od igara na sreću, zajedno sa vlastitim prihodima itd. Tako da ja mislim da će 2016. godine Sportska televizija djelovati pozitivno sa 113 milijuna kuna gubitaka i gledanošću od 0,4% koje će trebati na kraju sanirati hrvatski građani. Također, rekli ste da Vlada nije izvijestila zastupnike o nepravilnostima koje koje je uočila u ovom izvješću, što nije točno, to je, to sam, ja sam već i gospodinu Mateši citirao jedno poglavlje mišljenja Vlade, odnosno negativnog mišljenja Vlade na ovo izvješće koje smo dobili svi skupa u materijalima koje se nalazi na Internet stranicama pod ovom točkom gdje Vlada govori jasno koje su to nepravilnosti i s čime se ne slaže u ovom izvješću. Također, rekli ste da neka Vlada kaže da li želi ili ne želi Sportsku televiziju, da li želi ili ne želi gospodina Matešu, ne Vlada želi samo transparentno i jasno financiranje i trošenje javnog novca u Hrvatskom olimpijskom odboru ništa više, a mislim da je to uloga upravo,

svaka banka odlučuje o tome da li će financirati projekat ili ne. Tako isto je vjerojatno i Privredna banka i HBOR su odlučili da li financirati projekat ili ne. Ono što bi i ja volio danas čuti je odgovor gospodina Mateše da li se biznis plan ostvaruje ili ne? Prema tome, to je pitanje koje bi ja volio postaviti, ne morate meni replicirati. Ali kad su u pitanju gubitci, oni nastaju to je logično u prve dvije tri godine uvijek i vjerujem da je takav biznis plan, prema tome tražim i ja odgovor. No, upravo kada govorite o transparentnom trošenju novca, to je također nama u HDSSB-u bitno, ali u izvješćima koja su nam dostavljena nismo vidjeli da je bilo netransparentnog trošenja novca, a to je ono što sam čuo i ovdje. Prema tome, ako treba to ponovit možemo još jednom, podijelimo sva izvješća, sve nadzore, a čini mi se da je bilo 6,7 nadzora je bilo u Olimpijskom odboru, 9,10 u Sportskoj televiziji, ajmo prekinut raspravu, dostavite nam sva izvješća pa ćemo nastaviti raspravu ako treba. Ali meni dostupne informacije koje su mi na dispoziciji ne ukazuju da je negdje bilo nepravilnosti. Prema tome, ja bi upravo volio ako nešto imate da podijelite to s nama, a ne da živimo u neznanju. Hvala. Sljedeća replika Tomislav Žagar. Izvolite. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog saboru. Uvaženi kolega Bubalo, slažem se s vama strategija je veoma bitna, kamo sreće da je donešena prije 10 godina ili 15 godina jer vi ste dotaknuli najvažniju temu, a to je odnos između amaterskog i profesionalnog sporta ili masovnog sporta i onoga profesionalnog. Naravno da je sport najbolji način borbe, posebno kod mladih, protiv ovisnosti i za zdraviju i bolju naciju. Mislim općenito da mi u Hrvatskoj držimo do sporta. Kad ste spomenuli da ima onih koji žive od sporta i onih koji žive za sport i u kontekstu toga i mecene koja bi financirale, tu bi ja bio puno oprezniji. Jer vidite uvijek, uvijek kad govorimo o interesu onda interes ide tamo gdje ima gdje ima kapitala, a kapital opet traži svoj interes. Neće nitko, a to govorim u kontekstu masovnog sporta ili onih malih sportova, teško da ćete tu dobiti neke izdašnije financijere. Osobno sam bio predsjednik nogometnog kluba 10 godina, znate nekad je teško naći 3 kile kobasica da se skuha igračima. To su stvari s kojima se susrećemo. A sad da se vratim na Sportsku televiziju, ja sam za to da bude više sporta na televiziji, a što se tiče Sportske televizije i tu sam skeptičan jer Sportska televizija košta, vrlo ambiciozan projekt, treba imati dobru Sportsku televiziju, treba imati dobre novinare, ne novinare koji ne znaju da u svom polju ne može biti zaleđe. Toga se naslušamo, bilo je tu puno kritika i čuli smo kad je bila rasprava o Hrvatskoj televiziju, ima toga i na Hrvatskoj televiziji da budemo jasni, novinari koji ne znaju osnovne elemente igre a komentiraju prijenos, al to nije njihova greška jednostavno. Novinare treba neko i platiti za njihov njihov rad. I nije sigurno, kolega Đujić je rekao da je gledanost vrlo mala, to sam i kad je bila ovdje rasprava o Hrvatskoj televiziji, ne znači da je velika gledanost, da je produciran veliki program, to nam ne garantira to, nije u izravnom korelaciji. I na kraju politika u sportu, ja sam izgubio tu iluziju, politika će uvijek biti u sportu, ima i kod mene na županiji, ima. Dok sam bio predsjednik nogometnog kluba

Odgovor kolega Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Evo kolega dosta ste imali replika na moje izlaganje ali i postavljenih pitanja. Naime, strategiju i ja bih volio da ju raspravimo. Ma ne samo strategiju u sportu, strategiju u kulturi, u gospodarstvu, u svim segmentima društvenog života a i posebnim osvrtom na regionalni razvoj svih dijelova Republike Hrvatske. Ono što ste spominjali profesionalni ili amaterski sport. Sigurno da ga treba razgraničiti ali isto tako treba stimulirati mecene koji žele ulagati u spor jer kapital je brz, osjetljiv, nikada ga nema dovoljno. A ako ga ne stimuliramo da ulaže u sport i te mecene pa zašto bi onda ulagali u sport. Malo prije ste spominjali i sportsku televiziju, sportska televizija je skupa igračka i oko toga ćemo se složiti. Ali ja bih odvojio izvješće koje imamo ovdje, izvješće koje smo proanalizirali od malog detalja koji imamo jedan mali segment je upravo ulaganje u sportsku televiziju. I mislim da je dobro da olimpijski odbor ulaže jedan dio sredstava i u promociju sporta, mislim da je to logično, ako nemamo na HRT-u jedan sportski program ili program koji će biti puno više vezan za sport nego što je to bio slučaj do sada. No spomenuli ste da će politike uvijek biti u sportu. Pa mislim da je dobro, ljudi koji su bili u sportu a danas su i u politici da vežu to, to nije loše i da svoja saznanja, znanja i vještine koriste ako su dobri i u sportu. No, malo prije ste rekli da se Osijek …/Govornik se ne razumije./…, mislili ste na nogomet. I meni je drago da Osijek evo pobijedio je i Dinamo i Lokomotivu a vjerujem da će i oni sljedeći koji dođu u Osijek isto tako izgubiti. Prema tome navijam za Osijek i sigurno nam je drago. Jer imamo najbolju nogometnu školu u Republici Hrvatskoj. Ali žao mi je kada nekad naši, čak mlade, djeca od 16, 17 godina Osijek kao klub prodaje i da bi preživio takvu djecu i odlazi nam ili u Zagreb ili negdje van, e to je problem koji detektiramo u hrvatskom sportu i upravo mecena koji trebaju pomagati hrvatskom sportu. Sljedeća replika Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Bubalo ja ću se također referirati na ovaj vaš dio gdje ste govorili o isušivanju močvare. Jer mi smo tek sada u problemu. Gospodin Jovanović ušao je u mandat sa jakim riječima i umjesto da mi nakon dvije godine njegovog mandata vidimo zaista nekakve konkretne pomake u tom dijelu meni se čini da je on postao aktivni sudionik te …/Govornik da je on vrlo aktivan u tome. I da gotovo svi koji se sa njime sukobe bivaju izvrijeđani, bivaju omalovaženi i negdje to završava čak i sudskim postupcima. A to nije zadatak ministra sporta a pogotovo još kada je tamo znanost i obrazovanje. On je znao da je sport atraktivan i zbog toga se često i pojavljuje na mnogim priredbama i sve što je radio do sada radio je na krivi način. I uvijek drugome zamjera neuspjeh. A sjetimo se samo prije tri mjeseca rebalansa proračuna. Njegov neuspjeh da uopće nije procijenio koliko mu novaca treba da završi kraj godine na jedan primjeren način. Pa je dobio 840 milijuna kuna a onda je opet zaboravio da mu fali 24 milijuna da bi isplatio prijevoz svim učiteljima i nastavnicima. Nego je jednostavno sve to opet svalio na nekog drugog. I cijelo vrijeme, kažem onima koji pokušavaju nešto raditi zamjera njihove projekte, proglašava ih neuspješnim a sebe u tome izuzima. Ja ću pročitati jednu njegovu izjavu da shvatite zašto on ne želi nikoga uspješnog pored sebe. Da bih ja bio ministar moraju biti zadovoljena četiri preduvjeta. Da ja to želim uopće biti, da imam podršku obitelji, da imam podršku Zorana Milanovića i da imam podršku građana. Nije bitan redoslijed preduvjeta. Ni sekundu neću ostati ministar ako izostane i jedna od ta četiri preduvjeta. Evo vi mi recite da li je izostao jedan od ta četiri preduvjeta četiri preduvjeta pa da znamo da li bi on trebao biti bivši ministar ili će nas i ovako dalje na ovakav politički način voditi u budućnosti. **Batinić, Milorad (HNS)** Odgovor. Da li će kolega Bubalo znati odgovor na vaše pitanje, vidjeti nemam potrebu uopće govoriti jer ne treba trošiti vrijeme na to, treba više trošiti vrijeme na strategiju. Ja bih volio kada bi moj Osijek imao iste mogućnosti kao i njegova Rijeka. I procjenjujem da zato nema strategije, jer kada bi bilo strategije u sportu onda bi imali iste šanse i mogućnosti. A vidljivo je na tablici, ali isto tako i po financijskoj snazi i mogućnostima da njegova Rijeka ima više mogućnosti od našeg Osijeka. A ova četiri preduvjeta, o tome će najbolje naši građani ocjenjivati na idućim izborima. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa uvaženi kolega u svojoj raspravi ste rekli, evo ga, ako ću dobro sada to citirati, malo se profesora bavi izvannastavnim aktivnostima. Nažalost ako se do sada malo bavilo ja mislim osobno da se u prosvjeti puno radilo sa djecom, pogotovo mlađe dobi u izvannastavnim aktivnostima, međutim, evo sada će se još manje ili nikako. U močvaru gospodina Jovanovića, uopće, tamo se on kaljuža sam, želi povući i prosvjetare. Međutim, vjerojatno ali i sigurno nakon ovih izbora više neće imati mogućnosti. Jer vidite, baš upravo nastavnici koji djeluju na kreativnosti u mlađe dobi, to su nastavnici tjelesnog odgoja, likovnog, nastavnici glazbenog odgoja su oni koji zaista rade, što bi se reklo na duhu i na tijelu djeteta. A evo ga, njima se oduzimaju, znate i sami da ne ponavljam i dodaci na izvannastavne aktivnosti, smanjuje se plaća. Dakle, sve što se nastavniku može uzeti uzelo mu se. Kada su uzimali božićnicu reklo se neće se dirati. Ali evo ga, gospodin Jovanović želi sa sobom u močvaru i prosvjetu. Ja bih spomenula jedan odličan projekt koji HHO radi u suradnji sa jednom udrugom, to je projekt "Hvala ti mama". U tom projektu "Hvala ti mama" zaista podupiru se aktivnosti sportaša mlađe dobi. Evo to je. Ali cijeli problem mislim u svemu tome jest ova Vlada koja zaista vuče u močvaru i hrvatski narod. Hvala. Odgovor, kolega Bubalo. Izvolite. sjećam se i ja dok sam išao u osnovnu školu više su se učitelji profesori bavili nego što je to danas primjer sa izvannastavnim aktivnostima jer upravo treba razvijati i kreativnost i inovativnost i samoinicijativnost. Ali ono što je vrlo važno i radne navike. I upravo to se kroz sport čini. No, nedovoljno se stimulira. A ministar Jovanović udario je po plaćama, destimulira naše profesore, učitelje i sigurno da je to problem. To je dugoročni problem, jer to su ljudi koji dobar dio vremena naša djeca provode s tim ljudima u školi, s profesorima, učiteljima i koji ih usmjeravaju isto kao i mi roditelji. I sam imam četvero djece da da je sigurno bitno i kako će djeca se osjećati u školi, u vrtiću i sigurno kao otac želim da upravo ti profesori koji vrijedno rade da budu bolje nagrađeni i stimulirani nego što je to u ovom slučaju kada im se reže sve. Hvala. I posljednja replika Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Bubalo, ja se sa praktički kompletnom vašom raspravom slažem međutim meni nešto nije jasno. Saborski odbor kao radno tijelo Visokog doma zasjeda 24.9., mjesec dana prije nego što će Vlada dati ovo svoje famozno mišljenje. I gledajte. Svi zastupnici na tom odboru glasaju za ovo izvješće. Raspravljalo se o sportu i raspravljalo se o ekonomiji, bez politike, bez ičega. Vrlo interesantno. A danas nakon što je Vlada dala ovo svoje famozno mišljenje najedanput su se promijenila razmišljanja. No, kolega Bubalo na repliku me u stvari potaknula vaša zadnja rečenica u raspravi. Pa bilo bi za očekivati da Vlada ako već daje ovakvo mišljenje da se onda pozabavi sa elementarnim stvarima, a to je korištenje sportske infrastrukture. Jer nije logično da ako jedinice lokalne samouprave financiraju športske klubove onda mu iznajmi športsku dvoranu, pa na taj najam mora plaćati 25% PDV-a. I sad gledajte. Recimo jedan klub dobije 600 tisuća kuna iz proračuna. Najam športske dvorane ga košta 200 tisuća kuna. Na tih 200 tisuća kuna on mora platiti 50 tisuća kuna PDV-a koji ode u državni proračun. I sad kad govorim o tome kako novci koji su dani za Sportsku televiziju su otišli u nepovrat, a kamo su otišli ovi novci nego u nepovrat. I druga stvar, ono s čim bi se Ministarstvo prosvjete, znanosti i športa trebao stvarno baviti, a to su školska sportska društva kao nukleus da tako kažem sportskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i od tuda bi trebali nicati svi ovi talenti i budući osvajači medalja. I kad bi Vlada dala jedno takvo svoje mišljenje, dakle na jedan kvalitetniji i bolji način koristiti sportsku

Hvala. Kolega Šuker, ovo je bilo ispod pojasa, nije bilo sportski. Ja molim da nastavimo u sportskom tonu. Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime i meni je čudno kolega Šuker da je saborski odbor 24.9. bio za, a danas vidimo da se to mišljenje s vremenom promijenilo. Ali u pitanju je isto izvješće. u pitanju je isto izvješće. Čudi me da su se promijenila mišljenja. Ono što ste malo prije spominjali sportska infrastruktura. Ja jesam dotakao i u svojoj raspravi, ali ona je vrlo bitna. dok sam upravljao gradom Osijekom upravo sportsku infrastrukturu i termine smo dijelili po kriterijima, a upravo kriteriji su bili ostvareni rezultati. I grad je upravo davao besplatnu sportsku infrastrukturu iz tog razloga što bi još trebali i oderati klubove na ovaj način na koji ste vi rekli. Znači, to nema potrebe. Upravo jedinice lokalne uprave čine to po kriterijima, jasnim kriterijima. Ali bitna je i ta sportska infrastruktura po školama da se također iznajmljuje po jasnim kriterijima ujednačeno u jedinicama lokalne i regionalne uprave. No, ono što je problem to je da resorni ministar ne shvaća da upravo iz tih malih klubova niču divna djeca, a ta divna djeca se upravo iz škola trebaju usmjeravati u te klubove. No mi nemamo strategije hrvatskog sporta i to je ono što treba biti imperativ i resornog ministarstva, znači pogled na budućnost, a ne vraćati se u prošlost, vraćati se u nešto što je bilo prije nekoliko godina. Bilo je grešaka prije nekoliko godina i one se moraju ispravljati ako treba i zakonima. No, puno je važnije što će biti 2016. a da ne pričamo o 2020. a zato je potrebna jasna strategija sa sportskom infrastrukturom, sa jasnim ljudima koji vode sport, trenerima itd. Prema tome, tu je ono što ministar o tome ne čujemo ni riječi u medijima. Ali o močvari smo se naslušali, posebno nas to brine jer često znamo da iz močvare niču komarci. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ante Kulušić. A oprostite kolega Kulušić, evo izvolite gospodine Mateša. U ime predlagatelja 5 minuta. Oprostite gospodine potpredsjedniče, ja se ispričavam ali bilo je nekoliko konkretnih pitanja pa da ne ostane to u zraku. Prvo pitao me uvaženi zastupnik o plaćanju 610 tisuća kuna Sportskoj televiziji neki dan. Gledajte kolegice i kolege, taj apsurd. Dakle mi u proračunu Hrvatskog olimpijskog odbora koji je usvojila Skupština imamo poziciju tri milijuna kuna podrška Sportskoj televiziji, u proračunu koji ste vi usvojili je to jedna od naših zadaća. Ponavljam, pogledajte stranu 735. U tom vremenu prva tri mjeseca mi smo uprihodovali 900 000 kuna vlastitih prihoda. I sad na temelju svog proračuna koji je usvojila naša Skupština uz ono što postoji kao obveza u proračunu Republike Hrvatske i na temelju vlastitih sredstava mi platimo nepotpunu jednu tromjesečnu tranšu Sportskoj televiziji, inače bi ona trebala biti negdje oko 750 tisuća skandal. Novine, kao što veli s pravom uvaženi kolega zastupnik, pa dobro jel to stvarno normalno? Ja to stvarno ne mogu razumjeti, mislim mogu razumjeti. Ja vam ponavljam, vrlo, vrlo zainteresirani i moćni ljudi zadnjih godinu dana rade taj posao ne bi li na jedan vrlo, vrlo perfidan način došli do koncesije koja ih interesira. Nacionalna strategija uvaženi zastupniče, HOO je dovršio Nacionalnu strategiju do 2020. godine. Mi ćemo je usvojiti na sjednici vijeća 12. svibnja i uputit ćemo ih svim relevantnim institucijama da je pogledaju, usvoje ili što sve misle da je potrebito, naravno uključujući i saborski odbor naš matični. Sastav vijeća, Hrvatska je jedina zemlja koja u vijeću, odnosno u Izvršnom odboru Olimpijskog odbora ima nešto što se zove Klub olimpijaca. Nitko u Europi to nema. Mi smo na tome inzistirali. I potpredsjednik Olimpijskog odbora hrvatskog je gospodin Zoran Primorac u ime Kluba olimpijaca. Osim toga, ono što moramo imati po pravilima Međunarodnog olimpijskog odbora to je tzv. Komisija sportaša. Tu je naša proslavljena košarkašica Sandra Mandir. Uz nju Luciano Sušanj, legenda hrvatskog sporta, Boško Lozica, olimpijac, Sanda Čorak, džudašica, pa ja mislim da su to imena koja stvarno mogu izazvati svako zadovoljstvo kod bilo koga. I naposljetku uvaženi zastupniče odnos sa HTV-om, netko je rekao u raspravi pa mi smo taj odnos htjeli postaviti na jedan takav partnerski način. Sjetite se Londona, uz Njemačku, Hrvatska je bila jedina zemlja koja je sa londonskih olimpijskih igara prenosila sve sportove. Jedan veliki dio HTV, jedan manji dio Sportska televizija. U zakonu koji ste vi donijeli članak 40. kaže da HRT je obvezna dati ona prava koja je kupila, a nije iskoristila, da ih mora ponuditi drugim televizijama uz nadoknadu. Oni to ne rade. I veća je vrijednost prava koja su kupljena, a nisu realizirana nego što je budžet te televizije koja nas sve toliko muči. I naposljetku arhiva, mi smo radili analize preko 2 milijuna ljudi nikad nije vidjelo u Hrvatskoj s obzirom na svoju dob utakmicu Hrvatske reprezentacije srebrna medalja u Barceloni košarkaška. Mi je ne možemo dobiti. Preko milijun ljudi nikad nije vidjelo Gorana Ivaniševića u Wimbledonu, mi ne možemo to dobiti. Arhiva nije od HTV-a, arhiva je od ove države ali je nedostupna. (HNS)** Imamo jednu repliku. Saša Đujić, izvolite. a tiče se upravo ovog medijskog ovo što ste sad sami rekli da ste uplatili nedavno tzv. skandal jel. Sad mene zanima u tom istom tekstu je pisalo da je račun Sportske televizije u blokadi 172 dana pa mene sad zanima ovdje da nama u ovom Domu isto kažete kakvo je stanje tamo. Da li je taj račun Sportske televizije stvarno u blokadi, koliko dugo i na koji financijski iznos odnosno s koliko je blokiran? I volio bih isto da i meni odgovorite na moje pitanje koje sam postavio na kraju svoje rasprave, to sam već sad skoro zaboravio, da li biste vi sa svojim suradnicima krenuli u privatni projekt Sportske televizije i dali osobna jamstva kad toliko čvrsto stojite iza tog projekta? Hvala vam lijepo. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin Mateša. Izvolite. **Mateša, Zlatko** Vrlo rado. Što se tiče ovog prvoga uvaženi zastupniče, znate što je interesantno? Taj novac je otišao u državni proračun jer je to bila naknada OIV-a koji su blokirali rad Sportske televizije i oni su vrlo, vrlo korektno nakon toga povukli te zadužnice i omogućili da televizija i dalje radi. Dakle, čak je i taj novac koji smo mi platili otišao u državni proračun. Što se mene tiče da, bi, ja bih to napravio, uložio bih svoj novac ali ne uz ovakav institucionalni mobing koji postoji oko tog projekta zbog nekih interesnih skupina. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ante Kulušić. Izvolite kolega. Hrvatskom olimpijskom odboru koliko štite i vole hrvatski sport. Pogotovo zbog onog dijela o čemu je govorio kolega Šuker da je prije mjesec dana ili dva mjeseca na odboru jednoglasno prihvaćeno izvješće i onda gle čuda oni koji su jednoglasno prihvatili izvješće nakon odluke Vlade su protiv toga. Neprihvaćanje ili dovođenje u pitanje Financijskog i programskog izvješća HOO-a za 2012. godinu ozbiljan je politički problem. Naime, u formalno pravnom smislu neprihvaćanje izvješća HOO-a od strane Hrvatskog sabora nema nikakvih pravnih ili zakonskih posljedica jer one nisu predviđene niti Zakonom o sportu niti Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora niti bilo kojim drugim aktom. Hrvatski olimpijski odbor je udruga građana odnosno nevladina organizacija i niti mi kao predstavnici zakonodavne vlasti a niti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao predstavnici izvršne vlasti nemamo niti formalnih niti suštinskih mogućnosti utjecati na djelovanje nevladinog sektora. Međutim Hrvatski olimpijski odbor je financiran iz državnog proračuna ili točnije sredstvima Hrvatske lutrije odnosno igara na sreću i ukoliko imamo sumnji ili saznanja o nezakonitostima ili nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora onda bi o tome svakako morali izvijestiti nadležna tijela i njima prepustiti na daljnje postupanje budući su i sami sukladno pozitivnim zakonskim propisima dužni reagirati na takve sumnje. Financijska sredstva za rad Hrvatskom olimpijskom odboru dodijeljena su na temelju odluke Hrvatskog sabora u sklopu usvajanja državnog proračuna za 2012. godinu na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno Vlade RH a u skladu sa člankom 75. Zakona o sportu. Drugim riječima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je predložilo, Vlada RH usvojila i uputila Hrvatskom saboru na usvajanje što je Hrvatski sabor i učinio usvajanjem takozvanog programa javnih potreba u sportu odnosno financijskih sredstva namijenjenih Hrvatskom olimpijskom odboru. S obzirom da želimo vjerovati da u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta sjede ozbiljni ljudi uvjeren sam da oni nisu napamet odredili kolika će sredstva dati Hrvatskom olimpijskom odboru već su to učinili na temelju određenog financijskog plana i potreba za 2012. godinu koji im je dostavio Hrvatski olimpijski odbor. Sve drugo bi predstavljalo nevjerojatnu aljkavost i neodgovornost ljudi u Ministarstvu ali kršenje članka 51. Zakona o sportu. Ako je tome tako onda bi jedina prava podloga za razgovor u učinkovitom trošenju javnih sredstava za sport bila usporedba plana potrošnje izvještaja o realizaciji financijskih sredstava. Ukoliko bi tu došlo do diskrepancije ili značajnih neslaganja imali bismo razloga propitkivati prikazano programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2012. godinu. S obzirom da nam predstavnici Ministarstva odnosno Vlade RH nisu ponudili takvu analizu pretpostavljam da tu nema nikakvih značajnih odstupanja od onoga što im je Vlada RH i odobrila. Također činjenica je da u ovom trenutku nema niti jednog sudskog procesa koji bi se odnosio na bilo koji dio izvješća o radu Hrvatskog olimpijskog odbora za 2012.godinu niti bilo koju drugu godinu. Ne treba smetnuti niti s uma niti činjenicu da može bitnim nepravilnostima ili sumnjama u financijskom poslovanju Hrvatskog olimpijskog odbora u javnosti najviše iznosio smijenjeni pomoćnik ministra Linića gospodin Šegon, stoga smjer u kojem ide ova rasprava i moguće ne prihvaćanje izvješća od strane parlamentarne većine ima značajnu političku težinu i predstavlja političko pitanje odnosno političku odluku. Iz činjenica da se ovdje radi isključivo o političkoj odluci i ne prihvaćanju ili dovođenje u pitanje izvješća Hrvatskog olimpijskog odbora na političkoj razini vidimo najozbiljniji problem. Naime, ta politička odluka predstavlja izravno miješanje politike u sport na najozbiljniji mogući način i što je najopasnije predstavlja kršenje jednog od temeljnih načela na kojima počiva cjelokupni sustav sporta na svjetskoj razini a to je autonomija sporta. Današnji politikantski nastrojene kolege iz vladajuće stranke i predstavnika Vlade podsjetim na to na što se odnosi autonomija sporta, autonomija sporta te nevladinih i neprofitnih sportskih organizacija podrazumijeva autonomiju od svih utjecaja miješanja politike države ili treće strane u pitanje organizacije demokratskih standarda, biranja i odlučivanja u sportskim tijelima svih razina. Financiranja sporta iz javnih ili drugih izvora i trošenje financijskih sredstava, donošenja, provedbe i tumačenja pravila koja se odnose na sport i sportske aktivnosti i drugih pitanja važnih za djelovanje sporta. Drugim riječima, sport i sportska organizacije čak i ako se dominanto financiraju iz državnog proračuna moraju biti neovisni o utjecaju politike, moraju imati financijsku samostalnost koja uključuje samostalnost u raspolaganju financijskim sredstvima čak i kada i u kolko se radi o javnim proračunskim sredstvima ukoliko prisežem tome poštuju nacionalne i međunarodne zakone. Ta odgovornost koju sport ima u društvu i autonomija kojom regulira sam sebe doveli su do njegova kredibiliteta i legitimnosti. Takva autonomija znači očuvanje vrijednosti sporta i postojećih struktura sporta pomoću kojih se razvija u Europi, svijetu i Hrvatskoj. Mi to očito ne razumijemo jer ovdje raspravljamo u Hrvatskom olimpijskom odboru na političkoj razini što predstavlja očito miješanje politike u sport i zadiranje u autonomiju sporta. Ako smo imali saznanja da Hrvatski olimpijski odbor čini nešto suprotno zakonima RH onda bismo mogli ovakve ili slične rasprave budući da tako iz saznanja nemamo, nalazimo se na vrlo skliskom terenu. Dopustite da vas podsjetim na sličnu ekspadu koju je ministar Jovanović ima sa pitanjima autonomije, sporta na samim počecima svog mandata krajem 2011. i početkom 2012. godine kada je nepromišljeno i ne poznajući sustav sporta i općenito resor u kojemu je na čelu prozivao i8 pozivao ovdje nažalost sto puta danas spomenuto isušivanje močvare te javno pozivao na smjene čelnih ljudi u nekim sportskih organizacijama. Tada se čak ambiciozno brusio i na vrhovno svjetsko sportsko tijelo na međunarodni olimpijski odbor ocjenjujući da ono prodaje stolice odnosno mandate članova Međunarodnog olimpijskog odbora. Naravno da je ministar Jovanović vrlo brzo zašutio i odustao od nepromišljenih i suludih izjava koje je davao jer je shvatio da se radi o nečemu puno većem od njega, da se radi o ustroju i organizaciji sporta na svjetskoj razini koja je jača, ima puno jači formalno pravni i tradicijski položaj nego što ga je on sam ima. Naravno da nikada nije isušio nikakve močvare niti je smijenio ikakve sportske dužnosnike te je prestao pričati javno prozivati međunarodni olimpijski odbor. Ono što je jače od prozivki jednog neupućenog ministra je ustroj sporta koji počiva na važnim, svjetskim i i europskim dokumentima kao što su olimpijska povelja, međunarodna povelja o tjelesnom odgoju i sportu iz 79. godine koji je usvojio UNESCO, RH ima dužnost poštivati, zatim Konvencija o borbi protiv dopinga te mnogi dokumenti na razini EU, a prije svega Europska sportska povelja i Bijela knjiga o sportu. Svi ti dokumenti koji su donijeli najviša politička i sportska tijela, tj. međunarodni olimpijski odbor, UN, EU garantiraju garantiraju autonomiju u sportu i ograničavaju politički utjecaj i mogućnost miješanja politike u sportu. Stoga vas pozivam da prekinemo ovakve rasprave i napade na sustav sporta i skromnu sportsku organizaciju u našoj zemlji, pokažimo da znamo, da smo informirani, da razumijemo ustroj sporta i položaj sporta u nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirima. A ponavljam, na sve sumnje, u bilo koje i bilo kakve nepravilnosti nadležne institucije države dužne su reagirati i postupati sukladno zakonima ove države. Sukladno natpisima u medijima različite inspekcije, proračunski nadzor, fiskalni nadzor, sportska inspekcija, komercijalna revizija već su obavljale nadzor nad radom Hrvatskog olimpijskog odbora kao što sam već rekao nije poznato da je pokrenut niti jedan jedini sudski proces koji se odnosi na izvješće o radu Hrvatskog olimpijskog odbora za 2012. godinu o kojemu danas raspravljamo kao ni za bilo koje drugo razdoblje u proteklom periodu. S druge strane, sve špekulacije, insinuacije i podmetanja koja ne nose sustavnu i nenadogradivu štetu hrvatskom sportu, ljudima zaposlenima u sportu i sportašima. ako bismo imali saznanja da Hrvatski olimpijski odbor čini suprotno zakonima RH, onda bismo mogli voditi drugačiju raspravu, ali uvažavajući sve iznesene i dobivene utemeljene i utemeljene činjenice koje smo dobili, Klub zastupnika HDZ-a će podržati izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora o radu za 2012. godinu. ukoliko nemate konkretnih dokaza ministre Jovanoviću i kolege zastupnici iz SDP-a i koalicije, prekinite harangu na hrvatski sport. Hvala na pažnji. Hvala lijepo. Imamo podosta replika. Odradit ćemo ih nekoliko, onda ćemo zastati sa radom. Prvi se javio Tomislav Klarić. Izvolite. Kolega Kulušiću, rekli ste da su članovi odbora jednoglasno prihvatili ovo izvješće, a gospodin Mateša je u svojem govoru maloprije dao jednu dobru definiciju, intelektualni mobing. Kakva je poruka koju danas odašiljemo iz ovog Sabora, upravo sagledavajući da su članovi odbora koji su digli ruku za ovo izvješće na samom odboru, po naputku Vlade i ovakvom tumačenju kakvo ste imali prilike pročitati, očito ovdje u Saboru biti protiv njega. Da li je to jasna poruka građanima Hrvatske, časnim ljudima, hrvatskim sportašima? Da li je to intelektualni mobing kako je rekao gospodin Mateša, Hvala na mišljenje pojedinačnog jer ne može biti jedno mišljenje na odboru pozitivno, a ovdje u Saboru dignut ćemo ruku protiv. I mislim da o tome bi trebalo više posvetiti pažnje, hrvatsku javnost što više upoznavati sa svim ovim što se ovdje događa jer očito je da postoje nečiji interesi koji su kontra interesa hrvatskog sporta, Hrvatskog olimpijskog odbora i ovih ljudi koji ga upravo ovdje vode. Hvala. u ovoj izvješće, odbor je jednoglasno donio i prihvatio izvješće. Onog trenutka kada je Hrvatska Vlada u ovome dijelu predvođena sa ministrom Jovanovićem kao što sam kazao u svojoj raspravi, kada je donijela suprotno odluku, u tom trenutku i kolege koji su digli ruku za ovo izvješće su kazale ne, bez obzira što nijedna inspekcija, što niti jedan nalaz, a bilo bi dobro što su kolege i i Bubalo i druge kolege što su govorile u svojim raspravama, da je ta Vlada došla tu i donijela bilo kakav dokaz, bilo kakav papir zašto to nisu prihvatili, onda bi mi mogli danas drugačije raspravljati. svima je vidljivo i svima je jasno, čista politička odluka protiv ljudi koji vode Hrvatski olimpijski odbor i ništa drugo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Domagoj Hajduković, replika. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kolušić, povećali ste svoju raspravu sa tvrdnjom kako nema … ukoliko ovo izvješće ne usvojimo, dakle nema zakonskim posljedica ukoliko ga ne usvojimo, itd. i rekli ste da svakako trebamo raspraviti jer se troši javni novac. Tu se upravo slažemo, upravo se slažemo, niti je moja namjera kao političara miješati se u sport, pogotovo ne u sportove koji su olimpijski i koji nas predstavljaju u svijetu, niti želim ništa prejudicirati, pogotovo što vi pokušavate nametati kroz raspravu, da se radi o nekakvom kadroviranju i slično. Međutim, ono što mene brine, što je moja odgovornost kao člana ovog časnog doma, a trebala bi biti i vaša je odgovornost raspolaganja javnim novcem. Javni novac koji je alociran u Hrvatskom olimpijskom odboru se na nešto potrošio, na što mi to ne znamo. Kolega ovo je dakle izvješće kako izgleda određena količina novca dana određenom savezu. Primjerice, Hrvatski atletski savez … zato što je prvi, mi samo vidimo, znači kolike su naknade djelatnicima, koji je redoviti program, što je to ukupno te ostali posebni programski projekti, dakle ako se radi o olimpijskim igrama ili slično. Ali mi ne možemo vidjeti na koji način su isti ti savezi alocirali novac na terenu, prema kojem radu, koji su to posebni projekti, itd. Dakle, autonomija apsolutno, ali transparentnost u toku javnih sredstava mora postojati i to je ono za što se ja osobno zalažem. Dakle, odgovornost raspolaganja javnim novcem. Hvala. razumjet da nešto takvo možete kazat. Ovdje je sto puta kazano da nema nikakvog prigovora ni jednog nadzora, pročitat ću ovdje iz izvješća kako proračunski nadzor Ministarstva financija, pa ni druge revizije ili inspekcije nisu utvrdile nenamjensko kršenje proračunskih sredstava u proračunu Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne znam na temelju čega sad vi tvrdite da su se sredstva trošila nenamjenski? Pa dajte jedan argument da je jedna kuna išla umjesto u bočanje da je išla u Mađarskom olimpijskom odboru, to je nenamjensko trošenje sredstava. Hvala i vama. Sada ćemo zastati sa radom, sa replikama ćemo nastaviti nakon stanke. Nastavljamo u 15,00 sati. Hvala vam